Колеги, моля, заемете местата си – продължаваме

съгласно която ред 1.1.3.5.3. в ал. 2 да се заличи и да се направи компенсирана промяна, като средствата от този ред се преразпределят към лекарствените продукти за домашно лечение, назначени с протокол, и към лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ. По този начин през 2020 г., колеги, няма да се прави изключение за определени лекарствени продукти от механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на които се въвеждат в промените в Закона за здравното осигуряване – средствата по този начин се разпределят пропорционално и съобразно очакваните разходи за съответните продукти, както е през 2019 г. В това число конкретните промени, госпожо Председател, уважаеми колеги – предлагам

Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Първо, разбира се, ще подложа на гласуване процедурата, която Вие направихте. Моля, режим на гласуване по направената процедура от господин Иванов. За да прегласуваме чл. 1 във връзка с оттегленото в чл. 5 – трябва да се нанесат корекциите. Това беше процедурата, нали така, господин Иванов? Понеже сумата отпадна, сега трябва да отворим чл. 1, за да нанесем съответните корекции, а корекциите са тези, които господин Иванов направи. (Шум и реплики.) Първо – процедурата за това дали да отворим…

Това предложение, както беше представено сега внезапно от колегата Иванов, поставя редица въпроси по отношение на лекарствената политика на бюджета на НЗОК. За първи път тази година в отделна подгрупа бяха изведени с оглед оптимизацията според мен на разходите и техния контрол една група медикаменти за базова терапия плюс медикамента за коагулопатии, плюс медикаментите за редки заболявания. Ние имахме своите забележки към обема на тази графа, но сега с това, как да го нарека, внезапно разхвърляне на картите – на парите, тези 99 милиона изчезват – те отиват в други графи. Остава съвсем неясен въпросът: колко от тях ще отидат за редки заболявания, господин Министър? Колко от тях ще отидат за базова онкотерапия? Колко от тях ще отидат за онкотерапия изобщо?

вносителят на това предложение съвсем точно да се аргументира с цифри и да ни обясни: как внезапно средствата, които са за редки заболявания, които за първи път бяха разделени в отделна подгрупа, отиват на друго място и не е ясно какъв ще бъде приоритетът в тази нова подгрупа, в която попадат – те да бъдат харчени? Благодаря Ви, госпожо

това преразпределение за изключените от механизма – така или иначе тези лекарствени продукти, които няма да имат отстъпка, излизат по общия механизъм. Няма изключване, ами е съвсем точното преразпределение на този ред, колеги, който приехме да отпадне. отпадне. Иначе тогава тези средства въобще няма да могат да бъдат разходвани за лекарствени продукти в съответната година от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. И аз, колеги, съвсем прозрачно пред Вас, понеже преждеговорившият колега се поинтересува, пак ще повторя редовете, на които правим корекцията, колега, които предлагам за редакция. В ред 1.1.3.5.1., който е в ал. 2: „в това число за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение от територията на страната“.

просто се прилага чисто аритметично сборът, колеги, там не е трети отделен ред. В ред 1.1.3.5.2., колеги, „в това число лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги“ – и там е и допълнението, което през чл. 5 отпадна „и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии“. Ето там се увеличава, колеги, с 31,9 млн. лв. бюджетът. Така че това наистина компесаторно разпределение, което правя като предложение, съответства изцяло при приетото вече отпадане на чл. 5.

Уважаеми господин Иванов, Вие направихте нещо, което според мен няма аналог. Разпределението в тези редове на бюджета за Здравната каса е на база здравна статистика: брой болни, стойност на лечението и всичко. Вие ги разхвърлихте, без да отчитате това нещо. Вие просто искате да ги компенсирате от падането на чл. 5 и ги разхвърляте. Вие не знаехте с колко болни – и колко пари отделяте за лечението на тези болни. болни. По моя информация са над 10 хиляди човека, но може да са и повече. Вие разпределихте само едни пари и задължихте Националната здравноосигурителна каса да се ограничава в рамките на тези пари, без да отчита

Много пъти съм споделял от тази трибуна, че погледът върху бюджета на НЗОК трябва да бъде изключително професионален и той да отчита зависимости на отделните групи от пациенти при необходимостта от реализиране при тях на една ефективна, в случая говорим, да речем, антитуморна терапия. И беше наистина позитивно това, че във Вашето първоначално предложение на първо четене Вие бяхте отделили тази група медикаменти, въпреки че казахме тогава, че в нея са сложени в един кош групи от лекарства, които са много различни по своето взаимодействие в различните области на клиничната медицина. Сега, само и само да се отхвърли чл. 5, механично се прехвърлят тези пари в едни много по-обемни групи от лекарства, пак повтарям, без да се знае, какъв е начинът, механизмът, по който те ще бъдат харчени – кои ще получат приоритет, кои няма да получат приоритет. И най-важното тук за мен е, че проблемът за лечението на редки болести, господин Иванов – позволявам си да Ви го кажа този проблем по никой начин няма да се реши с тази внезапна промяна, която сега Вие предлагате. Благодаря Ви, госпожо Председател.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

Така казахте. Там ще бъдат изключения – ама, така казахте, аз така го разбрах поне. Та, питам аз: когато този списък, под каквато и форма да бъде направен, да бъде готов, откъде ще вземем пари за него? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков. За дуплика – господин Иванов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми колеги репликиращи! За съжаление, пак явно остана неразбрана моята процедура и желание. Наистина, колеги, ние с отменянето на чл. 5 – този ред, който преди това споменахме, касаещ него, не отменяме и не закриваме никакви терапии. Напротив, преразпределяме ги, защото те преди това бяха извадени от тези редове, колеги, до достигане на нивото, което сега, със сегашното ми предложение ще се достигне. Просто, за да може законово тези средства да бъдат разходвани по съответните видове терапии – съответно за лекарствени продукти, изписвани с протоколи, и по други заболявания, и естествено, както споменах вече, лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии. Така че, колеги, няма друго преразпределение, няма липсване на механизъм. Напротив, ето с

изказвания? Заповядайте, госпожо Дариткова за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще се опитам още веднъж да обясня какъв е смисълът на предложението да отпадне този ред „за лекарства, които са изключение от общия механизъм за даване на отстъпки“. Защото това беше смисълът на този заложен ред в таблицата за бюджета на Касата. За първи път тази година механизмът за отстъпки, за да имаме предвидимост и устойчивост на бюджета за лекарствени продукти на Националната здравноосигурителна каса, се разписва в Закона за здравното осигуряване. Досега той се регламентираше в наредба и са предложили да има изключение от този механизъм за определен списък лекарства. Средствата за това изключение от механизма за отстъпки бяха изведени от всичките три основни групи, за които се плащат медикаменти: от лекарства за домашно лечение, от лекарства по протокол и от лекарства за лечение на онкологични заболявания. За да възстановим в отделните редове тези средства, защото смятаме, че не трябва да има изключения от механизма за даване на отстъпки от притежателите на разрешителните за употреба, ние достигнахме стойностите, които са били миналата година за съответните разходи. И затова смятаме, че това е справедливо, защото, когато се прави бюджет, се отчитат разходите, които са били за 2019 г. за съответните групи лекарствени продукти. Смисълът на отпадането на този член е не да се лишат пациентите от достъп до определени лекарствени продукти, а да има еднакви условия за всички притежатели на разрешителни за употреба, здравноосигурителна каса, за да може да имаме устойчивост и предвидимост на бюджета. По механизма, както беше определен този списък, щеше да се окаже, че един медикамент за рядко заболяване може да се счете и за такъв, който е извън изключението и за него да се плащат отстъпки, а друг медикамент да бъде по изключение. И на нас не ни са ясни критериите, по които това ще се случва. И за да може да избегнем тази непрозрачност, предлагаме на този етап без ясна дефиниция да не предприемаме такива изключения, а да търсим, ако има необходимост, определени медикаменти да имат приоритетно оставане на пазара, това да става чрез гъвкави механизми за отстъпки в съответните договори за цялото портфолио на притежателите на разрешителните за употреба или по други механизми, които после могат да се обсъдят в Закона за здравното осигуряване. Но текст за механизъм за даване на отстъпки, закрепен в Закона за здравното осигуряване – специалния закон, който получава изключение в Закона за бюджета на Касата, изглежда некоректно от правно-техническа гледна точка. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Реплика, господин Михайлов. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаема доктор Дариткова! Аз разбирам Вашата теза, която обаче се е появила внезапно между първо и второ четене, защото този закон за НЗОК е обмислян месеци наред, и поставянето на т. 1.1.3.5.3 не вярвам да е било хрумване на някого за вкарването на бюджета на НЗОК. Той има следният смисъл – и за сетен път се мъча да Ви го обясня като професионалист в областта и на редките болести, и на онкозаболяванията, и на онкохематологичните – да, изглежда много справедливо според Вас, както Вие сега тук го представяте пред уважаемата зала, всички медикаменти да имат отстъпки. Но аз се опитах да Ви обясня, че има медикаменти за базова терапия, има медикаменти за редки болести, които са от десетилетия на пазара. Ако влезем в нишата на редките болести трябва да Ви кажа с голяма горчивина, че ние имаме да качваме толкова много дан към българските пациенти, пациенти, че, за съжаление, в тази област съществува неприятното понятие „медицинска емиграция“. И мога да Ви кажа конкретни нозологични единици, при които семейства са принудени да напуснат България, тъй като и досега – пет, десет, петнадесет години по-късно, не са допуснати на българския пазар, не са реимбурсирани от Касата подобни медикаменти. А за базова терапия, които, както си позволих да Ви споделя няколко пъти, изчезват от пазара, да ги вкарате в общия кюп отново обратно, както сте ги извадили според мен съвсем разумно от отстъпки, това е една справедливост, но не в интерес на нацията, не в интерес на болните и ще създаде допълнителни трудности при формирането на цялата палитра от терапия при тези толкова сложни болести и толкова успешна през последните десетилетия терапия. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Втора реплика? Заповядайте, господин Адемов.

дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, уважаема доктор Дариткова! Аз разбирам идеята всички производители на лекарствени продукти, които имат разрешение за употреба, в България да бъдат поставени пред едни и същи условия. Само че не мога да разбера друго и ще Ви кажа кое не мога да разбера. Това е проект на Министерския съвет, който е минал на съгласувателни процедури през Министерството на финансите, минал е през Министерството на здравеопазването, предлага се в този вид. Изведнъж ние имаме някакви съмнения, които съмнения ни карат да обвиняваме едва ли не в лобизъм управителя на Националната здравноосигурителна каса, представителите на Надзорния съвет на Касата, че този списък ще бъде непрозрачен. Действително ли ги обвиняваме в това, че те са безотговорни хора? Те ли са хората, които ще лишат българските пациенти от необходимите лекарствени продукти, или ще направят така, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема доктор Дариткова! Именно в контрапункт на това, което казват многократно колегите, се вижда, че Народното събрание и народните представители със своята воля взимат решения по направени такива законодателни предложения, дори и в Министерския съвет, и търсейки наистина прозрачното разходване на средства на мисля, че запазваме в момента най-добрия механизъм, при който се закупуват лекарствени продукти и вносителите на разрешителните за употреба на тези лекарствени продукти да бъдат поставени на една равна конкурентна среда, където да се преценява цена, качество и терапевтичен ефект върху българските пациенти. Затова, още веднъж – аз мисля, че Вие, оттегляйки своето предложение, което беше внесено преди това, постъпихте отговорно и затова разпределението, което правим в момента по моето предложение, мисля, че още веднъж затвърждава и връща тези средства, които бяха заделени по този параграф, в средствата, които са били и предходни години за лекуването на тези терапии и тези заболявания. Затова благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. За дуплика – госпожо Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз смятам, че наистина отделянето на отделен параграф със средства, които са извън механизма за даване на отстъпки, не е в интерес на българските пациенти, а в интерес на фармацевтичната индустрия, защото там фармацевтичната индустрия ще има възможност да предлага своите продукти, без да имаме яснота и прозрачност за това кои препарати ще бъдат включени в тези изключения. смятам, че отговорността е на Народното събрание, защото ние сме хората, избрани от хората, за да определим параметрите на бюджета в интерес на хората. Затова смятам, че нашето предложение е абсолютно логично и трябва да бъде подкрепено, защото механизмът за даване на отстъпки слага рамки и стабилизира бюджета на Касата по отношение на разходите за лекарства. Този механизъм не трябва да има изключения, които са направени по начин, за който ние, Народното събрание, впоследствие няма да може да имаме необходимия контрол, тъй като списъкът ще се изработва от Надзорния съвет на Касата. Смятаме че, ако този списък беше приложен към бюджета, можеше да имаме яснота и по някакъв начин да подкрепим подобно предложение. Но сега, в тази ситуация, тогава, когато възлагаме да се преговаря с всяка една фармацевтична компания за отстъпки, за да имаме устойчивост на рамките на разходите за лекарства, в рамките на тези преговори те могат да бъдат с достатъчно гъвкави условия, че да се даде възможност за ръст на определени медикаменти и за достатъчно количество налични такива, които са за така наречената базова терапия. Иначе – ясна дефиниция, по която може да се изведе списък и за базова терапия, и за редки заболявания, и да се направят изключения – няма. А сумите, които сме разпределили, отново повтарям, че достигат параметрите на бюджета за миналата година. Ако сравните разпределението на средствата във всички минали години досега в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, било е по един и същи начин и никога не са се допускали изключения за медикаменти, които да не връщат отстъпки

Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Александър Иванов за направените редакционни поправки по същество.

с поправката в ал. 2 плюс редакционните поправки, които току-що гласувахме – предложенията на господин Иванов, подкрепени от Комисията. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър и колеги народни представители! Искам да взема отношение по § 1, ал. 2,

който касае плащания, определени съвместно с Надзорния съвет на Касата и Управителния съвет на Българския В случая мисля, че имаме нарушение на три закона. Първо, това е Законът за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, тъй като в този закон изрично са упоменати функциите на съответните съсловни организации – никъде там не пише, че те ще определят съвместно с Надзорния съвет на Касата тези плащания. втори закон, който считам че се нарушава, е Законът за здравното осигуряване. Там изрично е упоменато какво извършва Касата зъболекарски съюз и закупува медицински дейности от договорни партньори. Никъде обаче в Закона за здравното осигуряване не е вметната тази функция тоест съвместно с Управителния съвет на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз, тя да извършва неусвоените средства. И последен закон – считам, че текстът на § 1, ал. 2 на „Преходни и заключителни разпоредби“ е в нарушения на Закона за публичните финанси. Ето защо правя следното предложение: след думите „дентални дейности по същите редове“ да се добави точка и остатъкът от изречението да бъде отменен;

Други изказвания? Не виждам други изказвания. Прекратявам разискванията. Ще подложа на гласуване предложението за добавяне в § 1, направено от народния представител Валентина Найденова. Гласували

Ще подложа на гласуване следните текстове: наименованието на подразделението по вносител; текста на вносителя за § 1 с текста за заместване, предложен от Комисията;

Няма. Прекратявам разискванията. Първо ще подложа на гласуване предложената редакционна поправка от народния представител Александър Иванов. Гласували

§ 11: „§ 11. (1) Лечебните заведения, които от 1 януари 2020 г. са регистрирани за първи път или са получили за първи път разрешение за дейност по реда на Закона за лечебните заведения, не може през 2020 г. да сключват договори с НЗОК за оказване на болнична помощ. (2)

договори или допълнителни споразумения за дейности по нови клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, спрямо договореното от съответното лечебно заведение през 2019 г., освен когато: 1. тези клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури не са изпълнявани на територията на съответната РЗОК; 2. с дейностите по новите клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури не се надхвърлят утвърдените стойности по чл. 4, ал. за съответния изпълнител на болнична медицинска помощ – по решение на Надзорния съвет на НЗОК. (3) Сключването на договори и/или допълнителни споразумения по реда на ал. 2 е в рамките на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква

Заповядайте – имате думата, господин Михайлов.

този параграф § 1 клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури не са изпълнявани на територията на съответната РЗОК. Вие си спомняте, а може би не си спомняте, господин Министър, как минали години ние говорехме при тези предложения за проблема и този проблем на някои места даже експлодира при закриването от Вас на отделни лечебни заведения, намиращи се в сърцето на областни болници, независимо какви са те – по някакви причини, които бяха основателни, да не може, видите ли, през следващата година, при готовност да се разкрие такава дейност, тя да не бъде разкривана. На второ място, може да бъде разкривана, ако определеният вече обем от дейност не бъде надхвърлян. Това означава тази картина, колкото и да искаме да съкратим броя на лечебните заведения, така изглежда по това, което се предлага, но на практика не се получава така. Примерът е съвсем скорошен – в Габрово, където изведнъж се разкри една болница, която сигурно сега ще получи разрешение за дейност и договор с НЗОК, поради причина да оставим тази замръзнала картина със сега съществуващите взаимоотношения на различните типове лечебни заведения в съответните районни здравни осигурителни каси, без изобщо да гледаме динамично на здравната карта, без да отчитаме особености на промяна – демографска, заболеваемост. Всичко това се повтаря, мисля, вече трета година. За трета година тези текстове се вкарват вътре и по този начин за едни става абсолютно невъзможно, а за други изведнъж се оказва някой ден в годината, че е абсолютно възможно да разкрият ново лечебно заведение. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Михайлов. Реплика?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

те са покрили като изисквания за апаратура, персонал и съответните медицински стандарти. Досега наистина това не беше възможно и съм абсолютно съгласна с преждеговорившия, че това ограничаваше възможността за развитие на съществуващите лечебни заведения. Бяхме допуснали такова изключение само за дейностите, които не са представени на територията на съответната районна здравноосигурителна каса. Сега с това предложение даваме възможност по отделни медицински специалности, за които болниците вече имат разрешителни за дейност, да сключват договори за нови клинични пътеки и процедури. Разбира се, трябва да гарантираме бюджетната рамка и затова сме заложили изискването това да стане в рамките на предвидените прогнозни бюджети на лечебните заведения за болнична помощ. помощ. Смятам, че това предложение може да бъде подкрепено и от Вас, защото то е стъпка напред и дава възможност за развитие на съществуващите лечебни заведения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Реплика – господин Йорданов. Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Доктор Дариткова, ние влизаме в един параграф 22. От една страна, за да бъде бюджетът прогнозен прогнозен и за да няма проблеми с изпълнението на бюджета на Здравната каса, Вие правите и изпълнявате мерки, които задържат бюджета на определено ниво окей. От друга страна обаче, ние имаме едно увеличение на бюджета за болнична помощ, в резултат на което увеличаваме цените на определени клинични пътеки. Изведнъж се оказва, че ние намаляваме достъпа на броя пациенти, които могат да бъдат лекувани в съответните заведения, защото при по-скъпа пътека, за да се вместят в бюджета, трябва да е по-малък броят на пациентите, ние плащаме повече на лечебните заведения, но намаляваме броя на пациентите. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Уважаема доктор Дариткова, не искам да Ви прочитам дословно предложението, което, предполагам, че добре сте изчели,

как ще стане това, как ще се възстанови тази дейност? Помислено ли е за това? Не е. Сега тя е закрита, пък не е закрита… Няма да водим диалог в момента в рамките на уважаемата дискусия в уважаемата зала. Просто начинът, по който е написано всичко това,

Благодаря Ви, уважаеми господин Михайлов. Има ли друга реплика? Не виждам. Дуплика – имате думата, госпожо Дариткова. ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, използвате всяко изказване, за да спекулирате със закриване на някакво спешно отделение в педиатрична болница. За съжаление, няма Спешно приемно отделение в Педиатричната болница, има Интензивно отделение с четири легла, което поради напускане на анестезиолози, временно е прекратило своята дейност. Нека да бъде ясно и по този начин да не се мъчим да експлоатираме страховете на хората. Създадена е организация и ще има помощ във всички спешни приемни отделения на останалите болници, в които има организирани такива. А предложението, което сме направили, е именно в посока на разширяване на възможността лечебни заведения със съответните разрешителни за дейност да могат да сключват договори по клинични пътеки и такива, които се изпълняват на територията на съответната районна здравноосигурителна каса, но все пак, при условие че се спазва рамката на бюджета – нещо, което е задължително, за да сме гарантирали, че бюджетът ще стигне за всички здравноосигурени български граждани във всички региони, в рамките на бюджетната година, ние даваме шанс на лечебните заведения за болнична помощ да разширяват дейността си при наличните условия и ресурси, които те трябва да спазят за съответната дейност. Смятам, че това е стъпка напред в разширяване възможностите за обогатяване дейността на лечебните заведения и за подобряване достъпа на българските граждани до болнична медицинска помощ. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Други изказвания има ли? Не виждам други желаещи. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване два текста:

„1. Създава се нов § 11а със следното съдържание: „§ 11а. Търговци на дребно на лекарствени продукти, които след 1 януари 2020 г. са получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина не могат през

Не виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Симеон Найденов и група народни представители. Виждам, че има затруднение,

(Реплики.) Моля, отменете гласуването – явно е, че има проблеми със системата, ще гласуваме още веднъж. Режим на гласуване, моля.

До приключването на процедурата по реда на наредбата по чл. 30а от Закона за медицинските изделия за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, но не по-късно от 30 юни 2020 г., а за помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, изработени по поръчка, не по-късно от 31

До сключването на индивидуалните договори с лицата по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, но не по-късно от 30 юни 2020 г., а за помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, изработени по поръчка, не по-късно от 31 октомври 2020 г., НЗОК заплаща средствата за предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт при досегашните условия и ред. и ред. (3) Плащанията по ал. 2 се извършват чрез Агенцията за социално подпомагане, като НЗОК превежда необходимите средства за заплащане на заявените суми. Сумите се заявяват от лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, пред Агенцията за социално подпомагане, която ги заплаща при досегашните условия и ред. (4) В случаите по ал. 2 предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществява при досегашните условия и ред.“ По § 13 има предложение от народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. В Закона за здравното осигуряване

„в сроковете по чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване“. 4. В чл. 45: а) в ал. 10, изречение второ думите „както и механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“ се заличават; б) в ал. 21, изречение второ думите „както и механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“ се заличават; в) в ал. 23 думите „след отчитане“ се заменят с „въз основа“ и се създава изречение „При липса на резултат заплатените от НЗОК средства може да се възстановят на НЗОК от притежателите на разрешения за употреба/техни упълномощени представители при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 9.“; г) създават се ал. 29, 30, 31 и 32: „(29) За лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се прилага механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, който ежегодно се приема с решение на Надзорния съвет на НЗОК съобразно средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Механизмът се приема след обнародване в „Държавен вестник“ на Закона за бюджета на НЗОК за съответната година, но не по-късно от 31 януари на годината, за която се прилага. Механизмът се обнародва в „Държавен вестник“ от управителя на НЗОК. (30) Механизмът по ал. 29 се прилага: 1. за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение на територията на страната, и за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и заплащани от НЗОК в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги, с изключение на лекарствените продукти, които са изключени от обхвата на механизма със Закона за бюджета на НЗОК за съответната година, и 2. за притежателите на разрешение за употреба/техните упълномощени представители на лекарствените продукти по т. 1, за които механизмът е приложим при наличие на основанията и условията, установени в него, и 3. за календарната година, за която е приет. (31) За прилагането на механизма по ал. 29 НЗОК и притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители ежегодно сключват договори до 1 март на съответната година, които влизат в сила от 1 януари на годината. Лекарствените продукти по ал. 30, т. 1, за които не са сключени договори до 1 март на съответната година, не се заплащат от НЗОК. (32) Притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти по ал. 30, т. 1 възстановяват превишените средства, установени при прилагане на механизма, при условията и по реда на наредбата по ал. 9. Възстановяването е в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над определените целеви средства в Закона за бюджета на НЗОК за за съответната година, като се отчита и делът на резерва при решение на надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 29: „29. „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“ е компенсаторна мярка, прилагана при наличие на превишаване на съответните средства за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти,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

думите „с изключение на лекарствените продукти, които са изключени от обхвата на механизма със Закона за бюджета на НЗОК за съответната година“ се заличават.“ Ние потвърждаваме нашето виждане, че не трябва да има изключения от механизма за даване на отстъпки за лекарствените продукти с цел осигуряване на предвидимост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и гарантиране на достъпа на здравноосигурените лица до лекарствени продукти. Благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Първо, ще подложа на гласуване редакционните поправки, предложени от народния представител Даниела Дариткова. Моля, гласувайте.

Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 14: „§ 14. В Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. (обн., ДВ, бр. ...) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения: 1.

„§ 1а. (1) За изплащане на дължимите суми по влезли в сила съдебни решения срещу НЗОК във връзка със здравноосигурителни плащания Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК своевременно одобрява компенсирани промени между показателите по бюджета на НЗОК в частта разходи и трансфери. (2) Надзорният съвет на НЗОК взема решения за разпределяне на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ за здравноосигурителни плащания от 1 април 2019 г., освен за изплащане на сумите по ал. 1.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението, като т. 2 е отразена на систематичното ѝ място в § 16.

и след навършването на тази възраст до приключване на лечението.“ По § 14 има предложение от народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 16: „§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на параграфи 14 и 15, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз ще взема отношение по предложението от народния представител

възрастова сегрегация и ще Ви кажа защо това е нещо изключително сериозно. И Ви моля внимателно да погледнете параграфа, да го премислите добре. Ако се разболеете на 17 години и шест месеца, не дай си боже, на 16 години от онкологично заболяване, трябва да знаете, уважаеми народни представители, че за лечението на голяма група онкологични заболявания се използват иновативни и други медикаменти за антитуморно лечение, които нито са в Позитивния списък, нито подлежат на разпространение в Република България. И това беше цел, господин Министър, Вие знаете, на Фонда за лечение в чужбина, който се прехвърли след това към Агенцията за медицински надзор. Сега се предлага на възрастов принцип – ако си се разболял на 17 години 364 дни, лечението започва съобразно съвременната необходимост, която е добре представена от нашите добри специалисти по онкология и онкохематология и продължава след 18-годишна възраст да се изплаща изцяло от държавата. Но ако ти си се разболял

всички тези възможности, които досега имаше Агенцията за медицински надзор и след серията проблеми, които възникнаха, много добре се уредиха да не участват българските родители в проблемите по изписването на медикаменти, искането на медикаменти. Това ще остане само за тези пациенти в България, които са се разболели преди 18-годишна възраст. Това е сегрегационен механизъм, абсолютно неуместен от правна гледна точка и аз смятам, че ние трябва сериозно да го преразгледаме и да не се допуска такова разделение на възможностите между пациенти, които които са заболели под 18 години, навършили са ги и продължават. Това е изключително сериозен въпрос. Казвам Ви го с цялата си отговорност като лекар. Ще се появят прецеденти на пациенти, които са се разболели над 18-годишна възраст, които за своите близки са наистина още деца. Те не са завършили и гимназия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

на пациентите с онкохематологични заболявания, лекувани в детските такива онкохематологични отделения. Поне това ще подкрепите. Това предложение го правим по искане на детските онкохематолози, защото има редица заболявания, Вие по-добре от мен знаете, професор Михайлов, които започват именно в тази възраст, и на 18 години лечението трябва да продължи в отделенията, които са за пациенти над 18 години. Ние даваме правна възможност на тези пациенти да продължат да се лекуват в детските отделения по онкохематология – в местата, където са запознати с този вид специфични онкохематологични заболявания, като се проследява и осигурява цялото лечение за тези пациенти. Досега принципът беше: при навършване на 18 години те трябваше да прехвърлят тези пациенти към отделенията, които лекуват пациенти над 18 години. Това създаваше изключителен стрес, нарушаваше

Колеги, това е изключително позитивно предложение, в интерес на тежко болните пациенти с онкохематологични заболявания, които са заболели преди 18-ата си година, но лечението е продължително и трябва да се осигурява в условия, които са най добри и най-сигурни за тях, с най-подходящите медикаменти. В този смисъл е направено това предложение аз очаквам всички в тази зала да го подкрепят. В него никъде не пише, че болните ще продължават да се лекуват в същите детски онкохематологични заведения. Вие задълбочавате кашата. Задълбочавате кашата! Тук не става дума за това – за нещо, което е позитивно. Нямам нищо против, и никой лекар не би имал нещо против, пациент, който е започнал своето лечение преди 18-годишна възраст… Хайде на мен да не ми обяснявате колко продължава това лечение, какви медикаменти се използват, какви възможности има да го продължи и след 18 годишна възраст напълно безплатно, но пак Ви повтарям,

момче или момиче се разболее на 18 години и един месец, какво ще стане с него? Когато преди 18 години Агенцията за медицински надзор му е осигурявала възможности, които не са налице, и това много добре го знаете, знае го и господин министърът.

за лечението на пациенти с хронична миелогенна левкемия, в Република Полша здравният министър беше предложил те да се използват за пациенти до определена възраст. Беше експлозия в Международния съд в Хага, в Страсбург. Недейте сегрегира пациентите на възраст по принцип. Казвам Ви го като лекар, който е дал 20 години от живота си за болни деца. Това е несериозно! Не казвам, че Вие си го мислите, че е позитивно, казвам Ви, че излиза несериозно. Това мога да Ви кажа. Уважаеми професор Михайлов, това предложение ми е дадено от детски онкохематолози, които продължават да лекуват тези деца, защото те не могат да си изоставят пациентите,

в описа на клиничните пътеки до 18 и над 18-годишна възраст. Ние даваме позитивна опция на детските отделения по онкохематология да си довършат лечението на пациентите. Те и сега го правят, но нямат финансиране за тази дейност. Това наистина затруднява колегите. Това е направено именно по искане на лекарите от тези отделения и е съгласувано с други онкохематолози. Смятам, че Народното събрание трябва да го възприеме точно по този смисъл. Когато си навършил 18 години, така или иначе започваш лечението си на друго място, не в детските онкохематологични отделения. Стресът е огромен именно за тези тежко болни пациенти, които са започнали да се лекуват преди 18-ата си година и ще продължат да се лекуват на същото място, защото изключително важен е и психологическият комфорт, и доверието, което имат към лекарите, които са открили заболяването. Няма защо да го обяснявам на Вас. Не съм очаквала, че и този параграф ще предизвика такава полемика и такова тежко неразбиране.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Във връзка с това, че предложението в своята същност е позитивно, но прави проблеми… (Реплика 10 минути почивка за консултация по отношение на този параграф, след което наистина да изготвим предложение, което да съответства на интересите на всички граждани, а не само на определена група. Нека да направим една почивка. Нека спокойно да обсъдим този параграф. Нека да намерим едно редакционно предложение, което ще бъде което ще удовлетвори интересите на нацията, и тогава да го направим. Безспорно това предложение е позитивно, но има в него елемент, който в никакъв случай не може да бъде приет

Колеги, моля, заемете местата си

Моля народните представители да заемат местата си, продължаваме работа.

Абсолютно и категорично приветстваме предложението, и това е за добро на децата. Най-доброто от всичко това е, че няма да се налага да местят лечебните заведения и да ходят да се лекуват на друго място, и най-важното, че лечението ще им се заплаща. Предлагаме: „Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението в специализирано педиатрично лечебно заведение“. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. След като не се прие предложението, моля за разделно гласуване на § 15 от останалите параграфи, които ще гласуваме. Благодаря Ви.

Моля, прекратете гласуването. Благодаря.

Моля, прекратете гласуването.

Предложението е прието. С това завършихме този законопроект за бюджета. Господин Министър,

таблицата се правят следните изменения:

на ред 1.1.1. „Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване“ числото „10 399 353,3“ се заменя с „12 089 353,3“. - на ред 1.2. „Социални помощи и обезщетения“ числото „1 739 340,4“ се заменя с „1 814

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, радвам се, че сте тук, за да чуете какво е мнението на опозицията за Закона

трансфери, разходи и дефицити в бюджета на държавното обществено осигуряване. Всички парламентарни групи, които са направили някакви промени в бюджета на държавното обществено осигуряване, с което показват политиките, които ще следват в социалното осигуряване,

Няма да се изказвам по всички фондове, но ще кажа защо не подкрепяме приходната и разходната част в бюджета на държавното обществено осигуряване. Ще кажа, Ще кажа, че приходите в бюджета отново са подценени и, ако има някакво увеличение, то е механично увеличаване, без да се цели финансиране на на някакви политики. Няма нищо по-различно от предходните години и приходната част на този бюджет не дава никаква възможност да се провеждат политики, различни от досега провежданите.

някакъв поглед на бюджета за държавното обществено осигуряване. Ако Вие смятате, че трябва да правите някаква политика, различна от досегашната, а трябва да я правите, защото затова си отиде министърът защото не правеше нищо различно две, три години, Вие трябва да имате критики към приходната част на бюджета, защото той няма да Ви разрешава да правите политики, различни от тези, които са били

нататък. И в приходната, и в разходната част на бюджета забелязвам стремеж от финансова гледна точка да се намалява трансферът от държавния бюджет към към държавното обществено осигуряване отново механично, без да се мисли, че този подход няма да даде възможност да се провеждат нови политики, отново казвам, по-различни от досегашните.

защото, казвам, че това е сериозното – да кажеш откъде ще дойдат приходите, ако искаш да правиш разходи. Естествено, нашето предложение ми харесва повече от от всички останали, защото наистина то отразява нашите политики в социалната сфера. От приходната част идват нещата – от увеличаване на максималния осигурителен доход. В разходната част ние искаме да финансираме в повече при изчисляването на пенсиите, което искат всички пенсионери. Искаме да финансираме по-голям размер на майчинството за втората година, обезщетението за отглеждане на дете от една до две години, минималните размери на пенсиите и така нататък.

Продължаваме с изказванията. Господин Адемов, имате думата. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Нашата парламентарна група предлага в приходната част увеличение на приходите със 100 милиона. Отразили сме ги като увеличение на осигурителни вноски,

защото към края на месец октомври, ако не се лъжа, преизпълнението в приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. е със 146 милиона, което означава, че към края на годината тези пари вече ще бъдат значителна сума. Това означава, че няма никакъв проблем увеличението на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване да бъде прието още тук. Нещо повече, по-нататък ще видите – в разходната част, че са приети политики, които, по предложение на управляващите, не са обвързани с приходи, точно с 80 милиона. Ето една възможност да подкрепите това предложение, за да може да балансирате бюджета. Иначе, да разчитате, че в хода на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване ще има излишъци, с които да покриете този разход, противоречи, както добре знаете, на Закона за публичните финанси. Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов. Реплики има ли? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Госпожо Клисурска, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър!

Намаляване на приходната част, за да не могат да се поемат нормално разходите, които да отговорят адекватно на нуждите на пенсионерите, нуждите на безработните, нуждите на майките, които отглеждат децата си между първата и втората година. година. Бюджетът е инструмент, с който трябва да се реализира една догонваща политика на средноевропейските нива. Какво виждаме в момента от това, което Вие предлагате по чл. 1? Първо, изключително занижен брой на средномесечно осигурените лица. Изключително завишен брой на пенсионерите в разходната част. След като тази година те са по-малко със 17 хиляди души, защо залагаме такъв разход при пенсиониране? Уважаеми господа управляващи, Комисията приема предложението в чл. 9 на една част от Вас – госпожа Дариткова и други народни представители, за увеличение на минималната пенсия на 250 лв. от 1 юли. Къде в разходната част по чл. 1 виждаме отразено това прието предложение на Комисията? Няма го! Какво предлагаме ние? Ние предлагаме и разглеждаме бюджета такъв, какъвто го виждаме в отчета за тази година реален брой на средноосигурените лица за следващата година, което увеличава приходната част. Предлагаме наистина реалния размер на пенсионерите, които ще получават пенсии. Предлагаме едно значително увеличаване на минималната работна заплата. В случая не говорим за минимална работна заплата, а говорим за минимален размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, което е едно и също, но ние предлагаме тя да бъде 650 лв. Предлагаме увеличение на максималния осигурителен доход, защото пенсионната, осигурителната, данъчната система в България трябва да предлагат една равнопоставеност, една солидарност, една справедливост. Какво правим? Високодоходните групи – ще се върна на таблицата от миналата седмица в отговор на министъра на финансите и там ще видим, че хората, които получават доходи над 3000 лв., не са никак малко. Защо не увеличаваме максималния осигурителен доход? Какво предлагаме ние? Отново увеличение на приходната част на 3900 лв. максималния осигурителен доход, за да отговорим на потребностите на майките, които отглеждат децата си между първата и втората година, за да отговорим на потребностите на българските пенсионери, които живеят под прага на бедността – над 70% от българските пенсионери. Предлагаме в разходната част увеличаване на разходната част за така наложителното преизчисление на пенсиите. Това, което искам да Ви кажа, уважаеми господа управляващи – отворете си Управленската програма и вижте какво сте написали в нея: „Преизчисление на пенсиите.“ Вие самите го имате във Вашата Управленска програма, а сега отричате това наше предложение. Мисля, че чл. 1 в предлагания бюджет на държавното обществено осигуряване е основополагащ.

Ще Ви компенсирам на следващото Ви изказване. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

в таблицата се правят следните изменения:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Днес разглеждаме Проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване, чрез който се формират политики към родители и работещи пенсионери. В това изказване ще взема отношение по чл. 2 и съответно фонд „Пенсии“.

за да може след това, когато е необходимо, да се изпълни преизчислението на пенсиите и да кажете, че средства за това няма. Коментирам сега тази тема, защото е много важно да приемем предложението, за да може да се осъществи нашето предложение за преизчисляване на пенсиите, за което се борим години наред. Много пъти сме коментирали тази тема и този път искам да ме разберете по-добре. Не знам дали ще ме разберете, но все пак да вникнете в в темата, защото изключително важно е, или по-скоро жизненоважно е за пенсионерите, защото не е нормално в една държава 50% от пенсионерите, милиони пенсионери да получават под необходимия жизнен стандарт. През последните години управляващите предпочитат да мълчат по тази тема или да не коментират, отколкото да решават проблемите. Сега тепърва се заговори за проблема, който е с вторите пенсии. В социалната сфера и в пенсионната система се е натрупало много мълчание. Но, дами и господа управляващи, тези проблеми ще избухнат с пълна сила, и то съвсем скоро, и това няма да се реши с бушоните на министър-председателя. Какво имам предвид? Когато не можем да се справим с един проблем или с предстоящи протести, с предстоящо гражданско недоволство, ние се опитваме по някакъв начин да неглижираме проблема или да хвърляме, както се казва, прах в очите на хората. Или, пак кратко и ясно, за да ме разберете, предлагате на пенсионерите минималната пенсия да бъде 250 лв. С това проблемът не се решава. Съотношението на стари и нови пенсии е едно към две и повече. Минималните и максималните пенсии са 55% на хората, които са се пенсионирали – към датата на пенсиониране това са 55% от дохода им, а на другите 30 – 32%. Това е несправедливост! Много пъти в тази зала сме говорили за принципите на равнопоставеност в социалната и в пенсионната система. Какво правим обаче с тази несправедливост? Предлагате увеличение на едни с 6,7%, а на други пенсионери с двойно повече – близо 14%. Подпомагането на хората с минимален осигурителен принос трябва да се реши чрез друг инструмент. Това е тема, над която трябва да дебатираме сериозно. Това ще се случи може би чрез социалното подпомагане, но тук проблемът, който стои пред нашите граждани, нашите възрастни хора не е с повишаването на минималната пенсия от 250 лв. Какво искам да кажа с това и ясно да Ви подчертая още веднъж? Двеста и петдесет лева на месец, разделено на 30 дни, това е 8,33 лв. на ден. Повтарям, 8,33 лв. на ден за възрастните хора! Какво решавате с това? Как могат да доживеят възрастните хора? Аз не мога да си го представя. Вие сигурно можете да сметнете това сами, но аз още веднъж повтарям: 8,33 лв. на ден за българските пенсионери!

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Правя това изказване, провокирана от преждеговорившата, защото беше казано, че сме мълчали по отношение дебата за преизчисляване на пенсиите. Не е вярно! Този дебат сме го водили много пъти тук в пленарната зала и на заседание на Комисията по труда и социалната политика. Винаги дебатът за преизчисляване на пенсиите заслужава голямо внимание, но според мен този дебат не трябва автоматично да се прехвърля в Народното събрание – тук, в пленарната зала. Той трябва да се води навън заедно с експертите заедно с експертите от Националния осигурителния институт, заедно със синдикатите, с работодателите, защото този дебат трябва да бъде подкрепен с реални актюерски разчети. Защото основният въпрос по отношение на преизчисляването на пенсиите е: откъде ще се вземат тези пари? Ние сме казвали многократно, че това преизчисление на пенсиите, което Вие искате за следващата година, възлиза на 1 млрд. 700 млн. лв. Основният въпрос е: откъде ще дойдат тези пари? Един милиард и 700 млн. лв. са само за следващата 2020 г., а какво правим пред следващите години – 2021-а, 2022-а? Тази сума ще расте главоломно. Какво означава, ако приемем това предложение? Ние автоматично нарушаваме финансовата стабилност на пенсионната система.

поехме държавното обществено осигуряване с голям дефицит – две трети от парите за пенсиите се плащаха от държавата, от нашите данъци. А сега, през 2019 г., по-малко от една трета от парите за пенсиите ще се плащат от държавния бюджет. Това е едно постижение на това правителство и на предходните правителства. Смятам, че това заслужава внимание. Ако приемем Вашето предложение, това значи, че ние с 1 млрд. и 700 млн. лв. автоматично през следващата година увеличаваме дефицита на държавното обществено осигуряване. Така че този дебат заслужава внимание, но не и по този начин, който Вие предлагате. Благодаря. Реплики? Господин Гьоков, госпожо Желева. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, аз съм много силно изненадан от това как дебатът трябва да се води навън, защото

от НОИ. Експертите на НОИ ще Ви кажат, че може да се случи преизчисление, ще Ви кажат, че може да не се случи преизчисление, защото зависи какво задание ще им зададат управляващите, защото хората са длъжни да следват политиките, които провеждат управляващите. Аз Ви казвам обаче, че рано или късно ще Ви се наложи да преизчислите пенсиите, защото няма как тези хора да продължават да карат на полусъединител. Нали знаете колко човека от пенсионерите са на минималната пенсия? Нали

Сигурно можеш да плащаш, да купуваш избори, но не може до безкрай, защото по-силен от телевизора и от парите по изборите е хладилникът, дето казват хората. Като си отвори хладилника и види, че няма нищо вътре, ще се принудите да ги

Ангелова, първо, искам да заявя, че ще се съглася едно с Вас, че този проблем може да се реши само навън. Да, защото години наред Вие не можете да го решите. Явно чрез протести навън този проблем може да се реши, като хората със своето гражданско недоволство свалят Вашето управление, защото Вие ясно и категорично поредна година казвате, че преизчислението на пенсиите няма да се случи. Второ, казвате, че ние не казваме откъде ще се вземат парите. Нищо подобно, не сте чели Доклада. Прочетете го и вижте! Там предлагаме нашите изчисления и нашия алтернативен бюджет. Ако не можете да го направите, изпълнете предложението от нашия алтернативен бюджет. Ако Вие не може да се справите, приемете нашето предложение. Трето, мълчите, да.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, първо, ще Ви задам въпроса: какво правим с Вашата Управленска програма, в която обещавате на българските пенсионери, че ще преизчислите пенсиите? Второ, каква адекватност има във Вашето предложение, уважаема госпожо Ангелова, само за увеличаване на размера на минималната пенсия, след което увеличение само на минималната пенсия, уважаема госпожо Ангелова, увеличавате минималните размери с 14%, на останалите пенсионери с 6,7%? Така че в момента с Вашето предложение осигурявате възможност на около 200 хиляди пенсионери да получат увеличение на пенсиите, а останалите 2 милиона български пенсионери да излязат извън обхвата на това Ваше предложение. Е, нашето е много по-справедливо, много по-солидарно и ще отговори наистина на това, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Откъде ще дойдат парите? Аз го казах, буферите Вие си ги слагате. Вижте отговора на Националния осигурителен институт от месец юни, когато той посочва колко са българските пенсионери в момента. Отворете си отговора, Вие сте в Комисията по труда и социалната политика. В отговора на НОИ пише, че българските пенсионери са 2 млн. 100 хиляди. Вижте колко залагаме следващата година в бюджета, какво е увеличението. Смятате ли, че този буфер не е един от буферите, с който ние може да осигурим това наше предложение? Ако четете внимателно, защото в момента това, което Вие говорите е за цялата година, нашето предложение не е за цялата година, а за последните последните четири месеца на годината и то възлиза на около 500 млн. лв. разход, които държавата трябва да задели. А точно тези 500 млн. лв. разход, които държавата ще задели, ще дойдат точно от нормалния брой осигурени лица, които ще внасят в осигурителната система от нормалното увеличение на минималната работна заплата, от увеличението на максималния осигурителен доход, защото 100 хиляди души получават доходи над 3 хил. лв. и трябва да внасят солидарно в тази осигурителна система, но не го правят, и много, много други възможности, които ние сме посочили в алтернативния бюджет. Така че отговорете на всички тези въпроси, за да бъде

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми репликиращи, аз смятам, че Вашето предложение не е толкова коректно и когато сте казали „а“, трябва да кажете и защо? Защото това преизчисляване на пенсиите няма да доведе до преизчисляване на размера на пенсиите на всички пенсионери. Преизчисление няма да получат тези, които имат минимална пенсия, преизчисление няма да получат тези, които са на максимална пенсия, преизчисление няма да получат тези, които имат пенсия, която не е свързана с трудова дейност. (Реплики от Такова преизчисление на пенсиите имаше през 2007 г., когато министър на труда и социалната политика беше госпожа Масларова. Тогава много добре си спомням колко пари получиха над пенсиите хората от третата възраст и как в плик връщаха стотинките на госпожа Масларова. Така че Вашето предложение е един чист популистки ход, което няма да доведе до увеличаване реално размера на всички пенсии за всички пенсионери. това единствено ще доведе до увеличаване дефицита на държавното обществено осигуряване, което ще бъде пагубно за пенсионната система. Вие искате отново да ни върнете в начална точка – през 2009 г., когато поехме управлението с висок дефицит в държавното обществено осигуряване. (Шум и реплики.) Това няма да позволим да стане за сметка на българските граждани – защото кой ще плати тази висока цена, кой? Всички работещи. Благодаря Ви, уважаема госпожо Найденова. Изказване – господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! В момента се води един изключително важен дебат, който касае не само тези един милион и половина бедни български пенсионери, а касае и младите българи, работещите в България. Защото при тези нива на пенсията те нямат вяра, нямат сигурност в осигурителната система в България, съответно не се и осигуряват. Казвате, че тук не следва да се води този дебат. А къде да се води, кой приема бюджета на Република България? Не е ли тук в Народното събрание? Навън ли да се води, по магистралите? Там, ако перифразираме министър-председателя, когато пита човека: „Здрасти, наборе, караш ли трактора?“, човекът му казва „да“, ама, ако го пита: „Осигуряват ли те, осигуряваш ли се?“, не знам какъв ще бъде отговорът. Тук дебатира и новият министър – госпожа Сачева, на която ми е интересно да чуя и нейното мнение по този дебат за пенсиите, защото той не се води от днес или от вчера. Както в парламента, така и извън парламента се е водил и продължава очевидно да се води с алогични доводи от Ваша страна. Тук гузно мълчат и „Обединени патриоти“. Какво е тяхното мнение? Искахме увеличаване и преизчисляване на всички видове пенсии. Как сега ще гласувате? Тук се говори за приходната част на бюджета и за разходната. От съществено значение е това за след това в чл. 10 – нашето предложение за 300 лв. пенсия. Ще подкрепите ли тук това предложение – нашето, или няма да го подкрепите от „Обединени патриоти“? И госпожа министърката е хубаво тук на дебюта дебюта да каже и своето мнение дали ще изпълнява само политиките на ГЕРБ, както беше обявено тук, или на някакви коалиционни политики, които все още не е ясно на никой какви са и що са? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Има ли реплики? Не виждам реплики. Изказвания? Господин Недялков. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Аз мисля, че този въпрос наистина е много актуален и докато не бъде решен, независимо кой е на власт в България, винаги ще стои. Защо? Защото сериозният дебат води до това, и това са го казали специалисти, че в пенсионната система съществува напрежение между така наречените стари и така наречените нови пенсии. Това, което ние предлагаме, разрешава този въпрос. Той не разрешава да се дават пари на калпак. Той разрешава да да бъде отчетен приносът на всеки един, но към друга база и то е заложено именно тук в този член – увеличението на средствата. Спекулация е, че системата на общественото осигуряване ще се върне години назад. Тя е тръгнала със съдействието на всички да се движи в посока да бъде самостоятелна система. Това, което ние предлагаме сега сега – от цифрите 66 на 33 да се мине към 60 на 40. Това е истината като числа, това са числата, които са, като направим съотношението на вноска и на самостоятелни приходи в осигурителната система. Този проблем беше отдавна забелязан и в Актюерския доклад на Националния осигурителен институт, че той ще се задълбочава с времето и хората с право искат преизчисляване на пенсията. Те не искат социални помощи, те искат да получават средства, с които да живеят и да знаят, че самите са ги заработили, защото иначе не се чувстват свободни, не могат да се придвижват, не могат да избират нещата, не могат да чакат всяка Коледа и Великден, за да получат малко средства, с които да се реши този въпрос от пропагандна и от друга страна. Това са сериозните мотиви, останалото е по-скоро спречкване

Нека да припомня, че вече сме приели чл. 1, в който са приети приходите и разходите, което означава, че ако следващите предложения бъдат приети, трябва да се върнем обратно, за да променим числата, а не цифрите, господин Недялков, в чл. 1. 1. Предложението, което правим по чл. 2, е свързано с един много важен проблем. Всички Вие, които се срещате с избиратели, в пенсионна възраст, задават един и същи въпрос, не толкова въпросът за преизчисляването на пенсиите, колкото един друг въпрос – защо осъвременяването на пенсиите е от 1 юли, а не от 1 януари? Затова ние предлагаме поне минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да бъде увеличена, осъвременена, не от 1 юли, а от 1 януари. Предложенията, които сме направили в този член, са точно в тази връзка. А що се отнася до преизчисляването на пенсиите, в „Преходните разпоредби“

Много накратко по чл. 3, защото той е свързан с един друг член, когато става въпрос за минималните осигурителни доходи на земеделски производители и тютюнопроизводители. Уважаеми колеги, с цялото ми уважение към тези, които се осигуряват по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, сектор „Сигурност“, там осигурителната вноска е 60,8% и е изцяло за сметка на държавния бюджет. И вижте за какво става въпрос. Приема бюджета на фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69, както следва: минус 147 млн. 542 хиляди, от една страна, 60,8% осигурителни вноски, от друга страна, 147 милиона дефицит в този фонд. Тоест когато говорим за справедливост, когато говорим за това балансиране на отделните фондове на бюджета на държавното обществено осигуряване, трябва да се замислим кога сме откровени и искрени – когато приемаме дефицит 147 милиона или когато става въпрос за 14 милиона, когато говорим за земеделски производители и тютюнопроизводители.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, по чл. 6 предлагаме разходите да се увеличат, за да може да има по-подобаващо обезщетение на майките за отглеждане на децата им от една до две години. Тук ще цитирам една справка:

и едно минимално увеличение 2018 г. За втора-трета поредна година не правим никакво предложение за увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете между първата и втората година – замразяваме го на 380 лв. Ами, уважаеми дами и господа, всеки път ще го казвам, се равнява на 1,33 лв. дневно разход, който майката трябва да осигури и на своето дете, и за себе си. В този фонд „Общо заболяване и майчинство“, знаете, че всички внасяме през целия си трудов път, през целия си осигурителен път,

Когато те го предложиха в мотивите си – виждам го тук в дъното на залата, знаете ли какво каза той – подчертавам – „Политики правим“! Това увеличение с 40 лв. е политика за насърчаване на раждаемостта и съвместяване на личния и семейния живот. И какво правим, уважаеми дами и господа управляващи, три години по-късно със същия размер на това обезщетение? Искам да върна назад годините, когато обезщетението за отглеждане на дете между първата и втората година беше равно поне на минималната работна заплата, за да може адекватно в крайна сметка майката нормално да поеме отглеждането на детето. И Вие, уважаеми господа управляващи, отсреща, знам какво ще ми отговорите: ами, това е възможност да насърчим майките по-рано да се върнат на работа! Ами, как да се върнат на работа, уважаеми дами и господа управляващи, когато в големите градове няма достатъчен брой места в детските градини и майките са принудени да си седят вкъщи? Когато осигурите възможност на всички български деца, достъп до детски градини, и ги направите безплатни, тогава смятам, че можем да търсим други мерки, но и смятам, че трябва да подкрепите това наше предложение за увеличаване на разходната част именно свързано с обезщетението за отглеждане на дете между първата и втората година. Благодаря.

097,63“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гласували 197 народни представители: за 89, против 59, въздържали се 49. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 2, подкрепен от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9: „Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.; 3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.; 4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.“

Господин Стойнев, заповядайте.

От 2000 г., откогато е въведен максималният осигурителен доход, той расте ежегодно, с изключение на периодите, в които управлявате Вие, уважаеми дами и господа от управляващата партия. През 2009 г. е замразен на 2000 лв. – на нивото от 2008 г., и така до 2013 г., когато става 2200 лв. Последва увеличение на 2400 лв. при правителството с премиер Орешарски и отново, когато Вие управлявате, замразяване на ниво 2600 лв. до 2018 г., като първоначалната Ви идея съгласно Управленската Ви програма е да остане такъв до края на мандата. Разбира се, с миналогодишния бюджет се решихте на увеличение на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица на 3000 лв., което е крачка, макар и недостатъчна, в правилната посока. Макар че узряхте трудно за тази стъпка, това пак беше немотивирано и необосновано, защото беше взето без сериозни дебати по него със социалните партньори. Трудно бихте възразили, че самото изоставане на максималния осигурителен доход води до несправедливо ограничение на достъпа на осигурените лица до обезщетение. Считаме, че е справедливо максималният осигурителен доход да бъде увеличен, каквото е и нашето предложение, поне на 3900 лв. С това чувствително увеличение ще се премахне една традиционна за нашето общество несправедливост, а именно високо доходните групи да се облагодетелстват за сметка на ниско доходните. По отношение на минималната работна заплата предлагаме модел за нейното изчисляване, базиран на темпа на нарастване на средната работна заплата и брутната добавена стойност – един отработен човекочас, коригирани с коефициент, отчитащ и регионалните дисбаланси в развитието на икономиката ни. На база на този модел предлагаме минималната работна заплата през 2020 г. да бъде 650 лв. Увеличението ѝ, както и увеличението на максималния осигурителен доход, ще увеличи допълнително приходите в бюджета на ДОО, с което ще можем да предприемем по-сериозна крачка в реформите в социалния сектор в частта „Пенсии“, за което говорим от доста време днес. Тези наши предложения са добре обосновани и наистина необходими. Ако ги отхвърлите само заради това, че са предложени от опозицията, няма да бъде състоятелно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики? Не виждам. Господин Гьоков, за изказване, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Сега с чл. 9 управляващите показват осигурителните политики, които ще следват през следващата година, това са минималните осигурителни прагове, минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и максималният месечен осигурителен доход. По отношение на увеличението на минималния осигурителен доход за земеделските производители, както беше предложено първоначално – от 300 лв. на 610 лв., си мисля, че няма как да се съгласим с него. Ползвам повода, повода, че е прието едно разумно предложение на 420 лв., да оттегля предложението на парламентарната група на „БСП за България“ и на всички подписали се. Нашето предложение беше за 450 лв., но 420 лв. е по-удачно. Мотивите на вносителите са ясни за увеличаването на

осигурителен доход, търпите сериозна критика. Нямам логично обяснение защо го правите това на инат и с какви цели преследвате това замразяване. Оценявам го като реверанс към високодоходните групи от българи и натиск към нискодоходните. Справедливостта, солидарността и грижата за хората с ниски доходи около прага на бедността изискват да се вдигне максималният осигурителен доход – дори увеличението да не е в размер на 10 минимални работни заплати, както са препоръките на Международната организация на труда, то поне да е с ръста на минималната работна заплата за страна, която става от 560 лв. на 610 лв., или увеличението да е с 8,93%. Госпожо Министър, само се обръщам към Вас: следете процеса с максималния осигурителен доход, защото рано или късно, ако искате да правите политика в социалната сфера, ще Ви се наложи да вдигнете този осигурителен доход, осигурителен доход, в смисъл, че не е нормално да се правят реверанси към хората, които получават много високи заплати за сметка на ниските пенсии. Ще се постарая да Ви кажа няколко факта за максималния осигурителен доход и малко сравнения, дано да ми стигне времето. Минималната работна заплата от 2008 г. до 2020 г. нараства от 240 лв. на 610 лв., тоест с 370 лв., или с 154,17%. Това е за минималната работна заплата.

до това да си зададем въпроса: защо тогава максималният осигурителен доход от 2008 г. до 2020 г. нараства от 2000 лв. на 3000 лв., тоест само с 1000 лв., или само с 50%? За 2008 г. максималният осигурителен доход е бил 8,33 пъти по-голям от минималната работна заплата и 4,3 пъти по-голям от средния осигурителен доход. За 2020 г. максималният осигурителен доход е само 4,92 пъти по-голям от минималната работна заплата и 2,82 пъти по-голям от средния осигурителен доход нищо общо със заложените в началото на модела числа максималният осигурителен доход да е десет минимални работни заплати. Тогава таванът на пенсиите е определен на 35% от максималния осигурителен доход, а днес е 40%, но за сметка на това тихомълком бе изоставено правилото,

да отпадне за новоотпуснатите пенсии, но миналата година стана ясно, че този таван ще остане завинаги. В случая нашето предложение е увеличението на максималния осигурителен доход да стане от 3000 лв. на 3900 лв. Това, разбира се, не е достатъчно увеличение, но е крачка към справедливост и към постепенното му отпадане. Това ще предизвика увеличение на максималния размер на пенсиите на 1560 лв., в което няма нищо страшно. Има средства да се изплатят пенсиите, казали сме откъде ще дойдат тези средства. Ще Ви кажа, госпожо Министър,

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Клисурска, а после е господин Ерменков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Коментарът ми е по чл. 9, първо, и ще бъде свързан с т. 1 от така предложения ни бюджет. В т. 1 се предлага минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи и професии съгласно Приложение 1.

увеличението е близко само до минималната работна заплата или 741 позиции остават на тези нива. Увеличението е с 5,4%, при положение че в момента говорим за много по-високи увеличения. Това показва нерешителността в лицето на Министерството на труда и социалната политика за повече приходи и е механизъм за изсветляване на доходите. Едно изречение ще кажа и за максималния осигурителен доход. Международната организация на труда е приела един универсален инструмент расте ли минималната работна заплата, расте и максималният осигурителен доход, за да имат принос всички в осигурителната система на базата на това, което получават. Това е справедливото. Усещането за справедливост ще се усети само и единствено тогава, когато се приеме нашето предложение, а то е свързано с увеличение на максималния осигурителен доход на 3900 лв. Ще повторя, че над 110 хиляди лица в България получават доходи над 3000 лв. Справедливо ли е те да не внасят в осигурителната система, или да внасят само до 3000 лв.? В лицето на Министерството на труда и социалната политика е да решава тези въпроси адекватно и спрямо европейските стандарти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Всеки Закон за бюджета – независимо дали е за Националната здравноосигурителна каса, дали е за държавното обществено осигуряване, или е за големия бюджет, е инструмент за правене на политики. Той осигурява средствата за тези политики и в числата, написани вътре в тези бюджети, прозира ясно политиката и стремежът, и обгрижването на отделните слоеве на населението. Именно в тези числа са нашите разлики. разлики. Когато ние предлагаме 650 лв. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, това е свързано с нашето предложение, и то, естествено, за минимална заплата от 650 лв. – нещо, което Вие някак си не може да приемете, защото за Вас бедните са бедни и трябва да си останат такива. Няма смисъл да търсим някакъв начин за увеличаване на техните доходи, няма смисъл да търсим как хората – работещите бедни, да станат нормално живеещи европейски граждани, и това е естествено Вашата политика. Когато ние говорим за максимален месечен размер на осигурителния доход от 3900 лв., за нас това е първа стъпка за възстановяване на справедливостта. Ще изкажа едно мое лично мнение: нормалното развитие в едни нормални и социални държави, ако ги погледнете, ще видите, че няма таван на максималния осигурителен доход. Да кажем, че постепенно трябва да стигнем дотам, а не да стоим на едно място и да тъпчем с 3000 лв. лв. Гласувайки този път за тази точка, не забравяйте, че всички сте в конфликт на интереси, защото получавате повече от 3000 лв. и в крайна сметка гласувате за това да плащате по-малко осигурителни вноски,

доходите в общественото осигуряване, за да можем да покрием онези наши предложения, които по-нататък ще видите и за майчински, и за детски, и за безработица, и така нататък,

В крайна сметка стават все повече и повече хората, които получават над 3000 лв. или всъщност те са 100 хиляди човека. Направо тези хора ги пазим и не желаем по никакъв начин да увеличаваме увеличаваме тяхната осигурителна тежест в кавички, защото това е техният осигурителен принос за сметка на другите приблизително 2 млн. 900 хиляди човека. Съвсем нормално е един човек, когато получава по-голям доход, наистина да се осигурява на по-голяма сума.

пример, с който се показва как може да има допълнителен приход и в бюджета на държавното обществено осигуряване. В крайна сметка тук също сме такива хора, които получаваме заплати и доходи над тези, които се облагат, и не разбирам защо да не се облагаме да не се облагаме спрямо това, което получаваме. Големият въпрос е: защо не го правим? Защо хората бягат от това нещо? Колеги, те просто нямат доверие в пенсионно-осигурителния модел. Това е причината. Ако ние гарантираме, че този човек в бъдеще ще има висока пенсия, която да отговаря на неговия осигурителен принос, тогава хората ще кажат: добре нека наистина да бъдем чисти, изрядни и нека да се осигуряваме на една по-голяма сума.

смятам, че мисленето Ви вече поостарява и е хубаво, ако искаме да имаме някакъв принос и да покажем на хората да бъдат коректни към осигурителната система, ние също трябва да покажем, че държавата, а също така и самата система

кои са тези 2 милиона и 900 хиляди? Дайте наистина да дадем нашия принос към осигурителната система и да увеличим този осигурителен принос. Да, разбира се, че това ще бъде вързано и с максималната пенсия. Смятам, че има хора, които от своя страна са били коректни към осигурителната система и очакват да имат по-голяма пенсия. Нека към тези хора парламентът да бъде съпричастен не само към тези, които не са били коректни към осигурителната система, но виждаме големия вой – как пък точно на тях трябва да се вдигне пенсията. Няма нищо лошо, разбира се, че тук нямаме спор, тук нямаме спор, че пенсиите са ниски, че трябва да получават по-голям размер, но в същото време нека да гледаме и осигурителния принос на тези хора. Така че, ако наистина искаме да има повече приходи в държавното обществено осигуряване, лично за нас от левицата по голяма справедливост, още повече тази справедливост е за самите осигуряващи се, то тогава наистина е необходимо да вдигнем максималния осигурителен доход. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Реплика, господин Адемов. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев,

Действително, че това е сблъсък между леви и десни либерални политики. Разликата между единия, другия и третия подход категорично е различна. Какво предлагате Вие в момента?

На високодоходните групи? Кои са високодоходните групи, уважаеми дами и господа народни представители? Тези, които имат по-висока квалификация, IТ специалистите, лекарите и така нататък, да не изброявам всички категории. Те са положили усилия за своята квалификация. Те са положили усилия за своето образование и изведнъж ние ги задължаваме с Вашето предложение да бъдат не само солидарни, а да бъдат свръхсолидарни. Аз не съм убеден,

ние на Вас Ви увеличаваме осигурителната тежест, затова че Вие сте висококвалифицирани, затова че сте високообразовани и така нататък. А какво казваме на останалите: Вие не се осигурявайте върху реалните доходи, крийте, защото в България сивият сектор е над 30%. С това предложение ще увеличим задължително сивия сектор. Какво ще се случи? Ще се случи така, че със спестените уж пари от максималния осигурителен доход ние ще стимулираме тези, които крият осигурителни доходи. Е такава свръхсправедливост дразни усещането за за свръхчувствителност. Хората са много чувствителни на тази тема. Ако подходим балансирано към този проблем, ще видим, че тежестта в осигурителната система трябва да е балансирана, трябва да бъде разпределена както върху високодоходните, така и върху средните доходи, така и върху минималните доходи. Всеки трябва да има своя осигурителен принос. А иначе формулата за изчисляване на максималния размер, която беше приета при едни странни обстоятелства – 35%, а сега 40% от максималния осигурителен доход, е измислена формула и няма нищо общо с принципите на социалното осигуряване. Благодаря, уважаеми господин Адемов. Друга реплика? Не виждам. Господин Стойнев, заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми доктор Адемов, когато се приемаше този осигурителен модел през 2000 г. със съдействието на Световната банка, доколкото си спомням, максималният осигурителен доход трябваше да бъде равен на 10 минимални работни заплати и за да бъде устойчив този модел. Именно това беше предложението. В момента ние виждаме, че има един недостиг и притискаме тежестта да пада върху нискодоходните групи. В никакъв случай не мога да се съглася с Вас, че ние натоварваме по-заможните хора – тези, образованите. Те де факто дават своя принос, защото в бъдеще ще получават един заместващ доход на сегашния. Така че в никакъв случай тези пари от тях не отиват като подарък за някой друг. Тези пари се връщат при тях в момента, в който се пенсионират. В това няма абсолютно нищо лошо, но в същото време тези 100 хиляди души не са солидарни,

в бъдеще да знаят, че благодарение на техния принос ще получават и по-високи пенсии. Иначе в момента, пак казвам, доверието е ключовото за една система да просъществува. Когато хората не вярват, че ще получават в бъдеще високи пенсии, те нямат и стимул да се осигуряват, съгласете се. Ако решаваме да отиваме към третия стълб, тук трябва дебат. Виждаме, че имаме проблем с втория стълб. Мълчим, мълчим, но знаем, че това е една бомба със закъснител, която рано или късно, госпожо Министър, надявам се да не е при Вас или да се отложи, но това е голям проблем. Вторият стълб, колеги, е ключов. Хората започват да взимат втора пенсия по 35 лв., но в крайна сметка няма как, пак казвам, тези хора, затова, че са образовани, инвестирали са в своето образование – няма нищо лошо в това, но в бъдеще тези хора е нормално да получават и високи пенсии. По този начин, който правите в момента, Вие им казвате така: крийте доходи, не се осигурявайте, в бъдеще ще си имате ниски пенсии, затова оправяйте се сами. Ние искаме просто един изчистен модел. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

против 55, въздържали се 51. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.

Изчакваме,

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10: „Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г.: 1. от 1 януари до 30 юни – 219,43 лв.; 2. от 1 юли до 31 декември – 250 лв.“

вдигнат минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за следващата 2020 г. Аз, първо, ще декларирам, че ще подкрепя и двете предложенията – и 250 лв., и 300 лв. ще подкрепя като увеличаване на минималната пенсия, само ще обясня защо БСП не направи в своето предложение такова увеличаване на минималната пенсия. Защото смятаме, че увеличаването само на минималната пенсия, без последваща диференциация с останалите пенсии, не допринася за подобряване на равнището на изплащаните пенсии, а само до допълнителна загуба на доверие в пенсионноосигурителната система. Аз искам да попитам вносителите и тези, които после се съгласиха, след коалиционни разговори и договорки, да вдигнат минималната пенсия на 250 лв. Първият ми въпрос е: направихте ли анализ как се отрази на пенсионната система предходното вдигане на пенсиите, само на минималната пенсия, как направихте това вдигане, когато всички се съгласихте, а не променихте приходно-разходната част на бюджета? Мислите ли, че тези 250 лв. отговарят на първоначалните Ви обещания от 300 лв. пенсия? Може би колегите, които са направили предложенията за 300 лв. пенсия – Милко Недялков и Кръстина Таскова, имат предвид точно това, че Вие обещахте 300 лв. и да го изпълните.

не знам от какво трябва да се срамувам, като Ви говоря истината и от това, че казах, че ще подкрепя вдигането на минималната пенсия с единствения мотив, че не може да държим толкова много българи, те са близо 700 – 800 хиляди, на прага на минималната пенсия, която е 230 – 240 лв., при праг на бедност в България, установен на 363 лв. Само че въпросът ми към Вас е: да, ние ще Ви подкрепим за 250 лв., но защо Вие не подкрепяте последващата диференциация на всички пенсии? Аз дори не говоря за преизчисляване на пенсиите. Аз давам например, че Вие механично увеличавате с по-голям процент минималната пенсия, отколкото всички останали пенсии. Защо не увеличим всички пенсии с този процент, който предлагате Вие?

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Господин Гьоков, надявам се, че като казахте: „Аз лично ще подкрепя предложението за 300 лв. пенсия.“, го казахте от името на цялата парламентарна група на БСП. на БСП. Искам да Ви уверя, че не сме направили предложението само, за да тежи като воденичен камък на групата на „Обединени патриоти“. Направихме го едно към едно като тяхното обещание, защото сме убедени, че само така можем да ги накараме да гласуват за собственото си обещание. Иначе си даваме сметка напълно и осъзнато, че това са нищожни пари като минимална пенсия за българските пенсионери. Така че в момента, уважаеми колеги Патриоти,

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Таскова, като казах „Аз лично ще подкрепя.“, цялата парламентарна група ще подкрепи Вашето предложение. Аз се радвам, че направихте предложението. Същото предложение направи и колегата Милко Недялков, така че не се съмнявайте, че ще го подкрепим. Само че искам да уточним нещо. Вие казахте, че аз съм казал да тежи да тежи на „Обединени патриоти“. Аз казах, че ще приветствам Вашето предложение и на Милко Недялков, за да не тежи на Патриотите тяхното обещание, просто да го изпълним. Това наистина са нищожни пари за увеличаването на пенсиите, но пак е някакъв жест към тези хора.

Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Кога друг път, освен сега? И защо сега? Защото гласуваме третия бюджет в мандата на това Народно събрание. Остава четвъртият, но той ще се отнася за два, три, четири месеца от мандата на следващото събрание. Крайно време е да изпълним обещанието, което дадохме от „Обединени патриоти“, за да влезем във властта. И това обещание беше артикулирано, беше уточнено на 300 лв. – нито повече, нито по-малко в края на мандата. И сега правим бюджет за към края на мандата. Съвсем логично е ние от „Атака“ да искаме минималната пенсия да стане 300 лв. От 2005 г., откакто „Атака“ е на политическата сцена, ние говорим непрекъснато: доходите, доходите, доходите и пак доходите на българските граждани. Вдигането на минималната пенсия означава вдигането на всички доходи на българските граждани, не само на пенсиите. Защото се вдига базата за пенсиите, а оттам и всички доходи на българските граждани, което е съдбоносно, което е най-важно за нашето бъдещо развитие. И казвам: защо не сега? Нали сме отличници? Нали събираме много държавни вземания? Нали в хазната постъпват едни милиарди от това, че преравяме кофите боклук и сме се преборили почти с бандеролите по цигарите? Нали сме отличници по НАТО с висок процент, отделян за военни разходи? Даже сме на второ място. Получихме похвала за това от президента Тръмп. Има пари, колеги. Имаме пари да се дадат тези по-високи пенсии. И ние като управляващи, виждате, не подкрепяме сляпо кабинета. С това наше предложение ние го подкрепяме, защото за управляващите, за Борисов, за Вас, колеги от ГЕРБ, ако ни послушате, това ще Ви донесе подкрепа сред българския народ. Няма да Ви донесе подкрепа да поддържате нивото на потребление и начина на живот на това мизерно ниво, на което се намира днес. Колеги, днес се опитахме да Ви коригираме по отношение на госпожа министърката на труда и социалните грижи. Не ни послушахте. Бяхме принципни и се погрижихме отново за управлението, защото преценихме и защото ние Ви предупредихме, че ще имате проблеми. Е, ще си ги носите, ще си ги теглите! И сега Ви предупреждаваме, че ако не сторите това, ако не приемете това предложение за 300 лв., Вие няма да оправдаете доверието на българските граждани. Това е то. Такава е логиката. Оттук нататък ще се съди по това, което ще направим последните една-две години, с последните един-два бюджета.

Аз ще призова и опозицията, а и тези от управляващите, които се вслушат в тези наши думи, да направят това действие, да направят всичко възможно и в този дебат, защото всъщност този чл. 10 е ключът на днешния дебат… Каквото и да правим, колкото и пари от девет реки да донесем в бюджета за социалното осигуряване, но не вдигнем драстично размера на пенсиите, ние нищо няма да направим. Затова дебатът по чл. 10 е живецът на днешното заседание, на разглеждането на днешния въпрос. Да, госпожо Председател, напомняте ми, че времето изтече. За съжаление, не мога да говоря повече. Има още много аспекти, но така направихте Вие от ГЕРБ,

КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. Ще имате възможност в дупликата да развиете тезата си. Заповядайте, господин Генов, за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Шопов, бяхте много прав във Вашето изказване. Прав сте, че това е наистина последното гласуване в този мандат на пълен бюджет на това правителство. И с онова обещание за 300 лв., с което господа управляващите отново направиха няколко лупинга и превъртяха българския народ, може би ще вдигнете размера догодина, когато се гласува бюджета за първите три месеца. Господин Шопов, да Ви напомня, че увеличението е от 1 юли и е само 250 лв. Призовавам Ви, дайте да продължим борбата, да не да не разочароваме избирателите, които гласуваха не за нас, а за тези, които им обещаха 300 лв., и със своите действия и със своето гласуване в тази зала да не позволим техните избиратели да бъдат разочаровани. Мога да прогнозирам следващия ход: в бюджета догодина може би ще е 300 лв., за да видят тези хора, че ние сме отговорни, че ние дължим… Ама остава да им дадем една план-сметка към бюджета как да си изхарчат тези пари – дали да си платят тока, дали да си платят лекарствата, дали да си платят водата.

Уважаеми господин Шопов, тъй като направихте уточнението, че с подкрепянето на 300 лв. пенсия всъщност подкрепяте управляващите, а не нашето предложение – на ВОЛЯ, аз пък искам да направя уточнението към Вас, че всъщност ние се опитваме да подкрепим наистина мизерстващите пенсионери, защото при нас всеки ден пристигат някакви фишове за по 210 – 220 лв.

месеца, а следващото мнозинство и следващото правителство… Няма да е така, господин Шопов, защото Вие сега, ако забелязвате в предложението – 250 лв. минимална работна заплата, или 300 лв. е от 1 юли! Тоест те обещават на хората и продължават да ги лъжат, че ще вдигнат на 300 лв., но няма те да ги вдигнат, защото няма те да ги плащат, а ще ги плаща някой друг. (Шум също така им кажете на тези хора, че колкото и да подвикват сега от залата, да излязат да обяснят защо няма да подкрепят собственото си предложение за 300 лв. Това да обяснят. Ще остане да виси във въздуха предложението им и викането няма да го направи по-малко Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Господин Шопов, заповядайте за дуплика.

Аз Ви призовавах на този етап да водим битката всички заедно, включително и от ГЕРБ, и от управляващите, за да имаме лице след година и половина, като излезем от този парламент, да кажем, че сме направили за първи път нещо много, много значимо за българите. Госпожо Таскова, да, Ваше е, признаваме, прави Ви чест това предложение, което направихте. Ние в момента за него пледираме, за това се борим. Но нека да припомня, че това предложение щеше да влезе в пленарната зала на съвсем друга база. То щеше да влезе подкрепено от Бюджетно-финансовата комисия. Знаете защо – защото

Друго щеше да бъде, ако това предложение на ВОЛЯ, за което госпожа Таскова говори, беше подкрепено с полагаемия се брой гласове, което означаваше мнозинство в Бюджетно-финансовата комисия. Така че това, за което ние тук в момента се борим и пледираме, се надявам да предизвика един много сериозен дебат. Да излязат тези от ГЕРБ да кажат не са ли съгласни да стане пенсията 300 лв.? Кога ще стане това?! Тук има хора, които имат експертизата, имат нивото, имат политическото ниво в йерархията на своята партия да да отговарят на тези въпроси. Всичко е въпрос на политическа воля, колеги. Желаем ли доходите на българските граждани драстично да бъдат увеличени, което е в противоречие, разбира се, с либералстващите в България, за които едно такова драстично увеличение е било винаги табу и те винаги са се борили това да не се случва?! Не е това въпросът тук, както говориха наляво и надясно, а е въпрос, който има други координати, други измерения. Той е далеч по идеологически и от всеки – от гласуването, което предстои в залата след малко, ще си проличи от коя страна на барикадата стои.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Искам само да поясня моето предложение, като логика и като заявка за по-нататъшно мислене относно един от тези прагове, които имаме в пенсионната система прагът за минимална пенсия за стаж и възраст по чл. 68. Предлагам от 1 януари 2020 г. минималната пенсия за прослужено време и стаж да бъде 250 лв., от 1 юни 2020 г. тя да стане 300 лв., и следващата година минималната пенсия в България

което да бъде долната база, откъдето да има преизчисляване на пенсиите, като долната база бъде обвързана с прага на бедност за предходната година. година. Тук, във Вашите изказвания, много от Вас казаха – преждеговорившите, че това е една от формулите за борба с бедността. По този начин това ще бъде свързано с прага на бедност и ще даде реалната представа за това, че оттук нататък хората, които са се трудили, които имат години трудов стаж, не могат да падат по-ниско в пенсионната система. Подкрепете това предложение. Благодаря Ви предварително.

С известно веселие наблюдаваме истерията, която се въдворява всеки път в залата от нашите опоненти, когато става дума за минималната пенсия. Да, в тази зала има една политическа сила, която последователно се опитва да отстоява интересите на българските пенсионери и тази политическа сила са казва „Обединени патриоти“. (Възгласи и частични ръкопляскания която последователно се опита и успя да промени отношението към доходите в страната изобщо. Вие виждате, че за трета година между 10% и 12% растат доходите в страната, расте минималната работна заплата и всичко това вади голяма част от аргументите Ви в този спор. И стигаме до минималната пенсия. Знам, че сред Вас няма бавноразвиващи се, затова знам, че го правите по една-единствена причина – с цел да се изкривят фактите и да се генерира една злостна пропаганда. Темата с тристата лева я вдигнахме като коалиция „Обединени патриоти“,

защото няколко месеца преди изборите Вие технически бламирахте подобно предложение. Единственият възможен управленски вариант беше между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ и ние държим на тези договори, които направихме с нашите колеги от ГЕРБ. Те бяха 200 лв. минимална пенсия и преизчисляване на старите пенсии със средния осигурителен доход за 2019 г. Днес постигнахме нещо извънредно, благодарение именно на добрите приходи. Постигнахме не 234 лв., а постигнахме 250 лв., след един много тежък разговор с ГЕРБ, както впрочем беше тежък разговорът още при създаването на коалицията, защото по всички други политики успяхме да се разберем. да се разберем. Всъщност, нашата грижа за бедстващите пенсионери, за пенсионерската бедност, беше нещо, което отне най-много време поради факта, че ние изхождаме идейно от различни позиции. Осигурителният принос е това, което е важно за ГЕРБ, за нас е важен социалният елемент. Но тогава помня, че господин Волен Сидеров беше съгласен на 180 лв. минимална пенсия – казвам го, понеже бях в преговорния екип: „Ама, къде ще се занимавате? Дайте, ще загубим управлението. Дайте 180 лв. Достатъчно е!“ Не, ние не се съгласихме на 180 лв. Воювахме, доколкото можахме. Толкова ни стигнаха силите и нашите избиратели ще ни съдят по-добре от Вас, уважаеми дами и господа от БСП, от Политическа партия ВОЛЯ, Политическа партия „Атака“, която никога не направи нито едно предложение в тази посока. Ние от ВМРО и от НФСБ сме тези, които поставяме въпросите и се мъчим да ги решаваме. Може би не сме най-добрите в тези си усилия, но аз наистина вярвам, че до края на мандата, именно благодарение на добрия икономически растеж на забогатяването на българите, ще успеем да постигнем този резултат от 300 лв. За това обаче ние ще се надяваме на партньорското разбиране от страна на колегите от ГЕРБ, а не да им извиваме ръцете, да ги изнудваме и да ги поставяме пред свършен факт, гласувайки предложения от други политически сили. Така че мога да кажа: гласуваме за 250 лв. минимална пенсия с едно голямо удовлетворение, защото тази ценност борбата с пенсионерската бедност, смятам, че започва да се споделя и от други политически сили. Впрочем, надявам се всички тези, които сега са толкова пламенни, да ни подкрепят в Закона за защита правата и интересите на възрастните хора, където приемаме именно подхода, който който ГЕРБ смятат за допустим – това, че „Социалното подпомагане“ трябва да заличи разликата между минималната пенсия и между линията на бедност. Ако бъде приет този закон, тогава всеки пенсионер, черпейки вече не от фондовете на „Социалното осигуряване“, където

уважаеми господин Веселинов. много жалко е от тази висока трибуна да наречете „истерия“ грижата за най-бедната част, както казахте във Вашето изказване преди малко, от българския народ. Грозно е да произнесете тази дума – „истерия“, когато няколко политически сили поставят въпроса голяма част от българския народ да изпълзи малко от мизерията, в която се намира. Съгласявайки се с тези 250 лв., Вие кои избиратели обслужвате?! Ние не сме били спечелили изборите и не ни били повярвали хората! Ами, нека да ни повярват сега с тези 250 лв., пък да видим какво ще стане догодина,

Един човек беше казал: „Мъжко е да обещаеш, човешко е да излъжеш.“ Но за да изпълниш обещанието в нашия случай тук, в тази зала, и при тези гласувания се казва политическа воля. Явно на някои това нещо им липсва. Благодаря. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, може би няма разумен човек в залата, който не иска да дойде на тази трибуна и да изрази емоцията си от чутото от господин Веселинов, но тъй като репликите са само три, ще се опитам да олицетворя това, което ние от ВОЛЯ искаме да кажем: господин Веселинов, наистина не мога да разбера как е възможно да наречете бавноразвиващи се хора, които смеят и твърдят, че българските пенсионери в България трябва да взимат минимум 300 лв. пенсия?! И, ако Вие продължите оттук нататък да се наричате патриоти, определено никога, по никакъв начин аз не искам да бъда свързана с тази дума. Именно за това се принудихме да се кръстим „родолюбци“. Как е възможно да твърдите, че сте единствените, които защитават интересите на българските пенсионери?! С уважение към институцията, с уважение към Вас – всички колеги, с уважение към всички български избиратели, не мога да повторя думите, които чух от него. Това обаче е едно истинско политическо лицемерие! Няма как да твърдиш за себе си, че имаш грижата за българския пенсионер и да не подкрепяш собственото си обещание, заради което днес имаш комфорта да стоиш на това столче там. Съжалявам, господин Веселинов, засрамете се! И в дупликата – извинете се! Благодаря. Трета реплика, господин Шопов – Вие вдигахте ръка? Отказвате се. Господин Адемов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Веселинов, можете ли да ми кажете каква част от тези 250 лв. са като осигурителен принос и каква част са като субсидия? Този размер – 250 лв., се субсидира за сметка на увеличен дълг на бюджета на държавното обществено осигуряване. В момента В момента трансферът от бюджета на държавата към бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година се увеличава с 200 милиона. С 200 милиона се увеличава! И част от увеличението на този трансфер е именно увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Нещо повече, може ли да ми кажете тази разлика от 80 милиона – между 234 лв., предложение на Министерския съвет, и 250 лв., предложение на Комисията и Ваше предложение, тези 80 милиона къде ги има като приходи в бюджета?! Има Закон за публичните финанси, в който ясно и категорично е казано, че не можем да приемаме предложения, които не са обвързани с приходи. Това е действащ текст от Закона за публичните финанси. Може ли Народното събрание да приеме един текст – по-нататък го има в предложенията, ще го видите, който текст казва нещо абсолютно езуитско? Какво имам предвид? Този текст казва, че в хода на изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване ще се намерят тези пари! Как така?!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна с отговор към господин Генов. Господин Генов, не се съгласяваме – ние успяхме да извоюваме това увеличение. Не да хвърлим обещания за много, да раздуем пореден балон – ние успяхме да направим и ще успеем да направим, и с Вашите гласове впрочем, минималната пенсия 250 лв. Нека да напомним, че когато започна мандатът на това управление, тя беше 160 и че сега не би била и 200 лв., ако минималната трябваше да върви по линията на обичайната индексация. Направихме го именно защото ни е грижа за българските пенсионери. Защото ако имахте имахте политическата воля, за която говорите, през 2016 г. щяхме да го решим – когато си отиваше парламентът и когато обаче Вие очаквахте, че ще управлявате. Тогава не искахте да има такава минимална пенсия, защото трябваше да я плаща Ваше управление. Напомням също, че по времето на Орешарски можеше да направите тези революционни стъпки в пенсионната система, но не ги направихте. По отношение на госпожа Таскова – аз казах, че не вярвам в това, че сте бавноразвиващи се. След дупликата обаче се съмнявам дали не бъркам но във всеки случай смятам, че това, което Вие имате като теза, изхожда единствено от желанието да си правите евтин политически пиар и пропаганда срещу политическата сила, която представляваме. отношението между принос и субсидия – смея да отбележа, че щеше да бъде много по-лесно да се изчисли, ако Вие не бранехте земеделските производители за поредна година. ХАСАН АДЕМОВ не изкривявате пенсионния модел. Нека да отбележа, господин Адемов, че всъщност ние облагодетелстваме и Вашите избиратели. Само че ние не ги делим, защото мизерията не се дели.

Първо, да не правя процедура за друг път – не е хубаво да се лъже от тази трибуна. Току-що господин Веселинов излъга като представител – Искрене, знаеш тази махала в Русе – „Селеметя“ се казва, където живее едно специфично население – лъжат по един безобразен начин. Точно това направи, мой човек.

Така, да Ви кажа следното. Да излизаш тук на трибуната, след като си обещал и си направил колко кампании, и казваш, че пенсията ще стане 300 лв., и да кажеш тук, че това да стане пенсията 300 лв. е истерия това е кощунствено! Ти не се отричаш от кампанията си (реплики от ОП) – ти просто се отричаш от политическия живот. Нямаш право да го правиш това.

за това сме обещали на избирателите, затова от тази трибуна… И ще убедим колегите си по този начин. (Реплика от ОП.) Това, което правите, просто е нечестно бе, това е предателство, което правите. Дотам Ви стига и наглостта, за да излъжете и да кажете, че някой бил намалял искането за пенсия. Това е недопустимо и не трябва да го правите по този начин. Нашето предложение – предложението, което всъщност ние подкрепихме, на колегите от ВОЛЯ, е пенсията да бъде минимум 300 лв.

Янков.) Господин Председател, виждам, че колегите от „Обединени патриоти“ не искат да подкрепят 300 лв. да бъде пенсията. Не искате, нали? (Неразбираем искате, нали? (Неразбираем израз.) Няма такъв момент. Господин Председател, ще направя това искане – гласуването точно по тази точка да бъде поименно със ставане от място. Всеки с красното си име да излезе и да каже: аз съм „за“, аз съм „против“. Макар че за мен е ясно, че „Обединени патриоти“… (Смях.) Валери, последен шанс – чакай, имам 20 секунди, Валери. Кажи, Искрене! Да кимне барем, бе. Няма, няма. Добре. Благодаря Ви за вниманието, уважаеми колеги. Надявам се разбрахте какво имам да Ви кажа. Реплики? По начина на водене – заповядайте. Уважаеми господин Председател, не лично от уважение към мен – няма и как да се уважаваме всички тук, но в крайна сметка сме длъжни да спазваме Правилника на Народното събрание, за да не унижаваме постоянно тази институция. Аз лично се почувствах засегната при дупликата на господин Веселинов – няма да объркам умишлено името му, защото не е на нивото ми да падам толкова ниско. Така че щом след моята реплика той е разбрал, че всъщност аз съм – не мога да използвам тези думи… (Реплики

Господин Председател, обръщам се към Вас Вас – гледам, че Ви прекъсват – по начина на водене. Имаме един призив от групата на „Обединени патриоти“ – моля Ви днес, утре и вдругиден да забраните продажбата на алкохолни напитки на независими народни представители в българския парламент!

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, макар и на моята скромна възраст, смея да твърдя, че в тази зала съм от 2013 г. – участвал съм в няколко типа разговори от 2013-а, винаги по темата „Пенсии“. Винаги темата „Пенсии“, независимо кое правителство е на власт, е била много апетитна и винаги е имало бурни дебати в тази пленарна зала. Независимо от размера, това не е пазар – няма как да наддаваме, като за килограм домати, но трябва да се замислим върху едно много просто нещо това е сигнал към цялото ни общество, че в системата има проблем. Господин Адемов на няколко пъти през всичките години се е опитвал да обръща внимание и съвсем резонно задава въпроса: знаете ли, знаете ли, знаете ли? За да Ви го онагледя проблемът в тази система е, че тя е като менгеме. Ние сме заключили пода, вдигаме пода, държим тавана – всичко по средата бива сплеснато. Практическото недофинансиране е половината от системата, 49% от системата идва от ДДС, от други данъци и постъпления от централния бюджет. Очевидно е, че в тази система проблем има. Моето изказване е насочено не към това кой ще си припише по-големите заслуги, ще се удари в гърдите и ще каже: ние вляво, ние вдясно, ние Патриотите или ние не-Патриотите, или който и да е, имаме по-големи заслуги. Трябва да разберем едно като български народни представители имаме проблем в пенсионната система и този проблем ще се взриви. Рано или късно той ще се взриви. Всички трябва да се замислим как преодоляваме този взрив вътре в системата. Говорим за система от 12 милиарда, което представлява почти 10% от брутния вътрешен продукт на страната. Говорим за система, в която 2,3 милиона души са ползватели в момента, която е на кантар и се издържа от тези, които работят. Трябва да престанем с това политическо говорене, защото ние се оказваме изключително добри тактици да оцеляваме ден за ден. Въпросът тук е: как ще оцелее държавата в следващите 10 години, а не как ще оцелява една или друга партия или един или друг политик в следващите година, две, Трябва да имаме по-дълъг хоризонт – държавата и народът ни не заслужават ние да го мислим от година до две, до три. Може би е дошло времето, когато всички да се съберем, заедно с народа, и да се опитаме да проведем този разговор за промяна в тази система, и да се опитаме да достигнем до консенсус. Защото, повярвайте ми, това ще дойде един ден и то ще гръмне. Ще гръмне в нашите лица, ще гръмне на хората, на които ние държим, ние обичаме, които всеки ден са с нас – тези, заради които тук сме родени, заради техните гробове и заради люлките на следващите след нас. Какво ще правим тогава ще обявяваме лявото, дясното, националистите, не-националистите за проблем? Не, проблемът е вътре в нас и ние го виждаме всеки ден в огледалото. Проблемът сме ние, докато не осъзнаем, че има проблем и докато не решим, че трябва и е дошло времето да вземем кардинално решение. А не да го използваме като тема за нападки от едната и от другата страна на залата. Все пак силата е в нас самите. Независимо от гласуването днес, аз Ви призовавам – нека намерим общ език всички, и не само в парламента, защото това е дебат за цялото общество, да седнем и да го решим. Иначе ще си продължаваме по същия начин до момента, в който това не ни се взриви. Пак Ви казвам: тогава кой ще бъде виновен, кой ще бере последиците? Ние. Ние сме ползватели на тази система. Благодаря Ви.

Само че истината е съвсем, съвсем друга. Вие казахте: да седнем и да помислим. Ние мислим повече от три години – четири, пет години назад във времето. Повече, вече четири години колегите от „Обединени патриоти“ дават едни обещания – после не ги изпълняват, с различни словесни еквилибристики тук. Така че времето не е за мислене – времето тук е за действие. С други думи, математически имаме в момента мнозинство българските граждани да получават да получават 300 лв. минимална пенсия. И може тук и сега, буквално след минути, това нещо да стане факт и цялата тази работа зависи от колегите от „Обединени патриоти“, които дадоха такова обещание. Да, вярно е, те не са спечелили изборите, това го слушахме миналата година, и по-миналата година, едно дежа вю: до края на мандата минималната пенсията ще стане 300 лв. То дойде и краят на мандата, пенсията така и няма да достигне този размер – минимална пенсия от 300 лв. Така че е времето за действие, не е вече за мислене. Мисленето премина доста назад във времето. Сега или никога можем да направим пенсията 300 лв., защото българските граждани – тези, които са дали живота си за развитието на България, нашите отци, нашите майки и бащи, баби и дядовци заслужават да могат да оцеляват. Колеги от „Обединени патриоти“, Вие казахте, че не сте имали друг избор. Не, имахте друг избор! И сега го имате. Когато договаряте с партньорите си от ГЕРБ, можете ясно и категорично да кажете: или 300 лв. минимална пенсия – това, което сме обещавали на българските граждани, или няма да участваме в това управление. И все още го имате този избор. Благодаря. (Председателят дава

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Попов, аз съм сядал и съм говорил това нещо с госпожа Корнелия Нинова, когато беше председател на Комисията по труда и социалната политика, а господин Гьоков беше заместник-председател 2013 г. През 2016 г. в зала „Запад“ съм бил също на такава среща пак с ръководството на БСП, включително през 2013-а и с господин Михов съм говорил като председател на парламента тогава. Така че разберете, аз се опитвам да изляза от това политическо говорене. Аз казвам, че времето на политическото говорене да, няма как да се изкараме извън него, защото ние сме политици. Тази зала е политическо място, тук е мястото и сблъсъкът на тезите. Но аз Ви казвам, че този проблем е отвъд нас, отвъд политическото. Този проблем е проблем за цялото общество. И ние, за да го преодолеем по максимално най-добрия начин, трябва да обединим поне по-голямата част от обществото, защото, когато решаваме този проблем, той трябва да бъде решен с консенсус и ще има хора, които ще бъдат недоволни, защото са отстъпили, малко или много. Ние не можем да го решим само сега с 300 лв. Аз затова Ви оприличих системата на менгеме: вдигането на пода, задържането на тавана е типично менгеме. Ние трябва може би да излезем извън това – не ме разбирайте погрешно, от 2013 г. насам аз също съм смятал като Вас, че ние трябва да дадем по-достойни доходи на хората, които са ползватели на тази система – на майките и бащите ни. Но с времето осъзнах,

това временно решение рано или късно ще се взриви. И ако ние желаем да постигнем трайно решение, което да се ползва от всички бъдещи поколения, ако искаме да върнем доверието в системата, то няма да стане на парче, няма да е тук, няма да е днес. Най-вероятно то ще е тук, но няма да е днес. Това беше моят призив. Нищо повече, нищо по-малко. Аз затова се опитах да се дистанцирам максимално от абсолютно всичко. Аз можеше да проведа прекрасен дебат политически, обвинявайки едната или другата страна, но пак Ви казвам, ние сме хора, правим го за хора и ще бъде винаги за хората. Въпросът е да го измислим така, че да бъде максимално работещо в следващите десетилетия, а не в следващите година-две. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Господин Шопов – по начина на водене.

когато фалшифицират събития, които са се случили и се опитват да ни уязвят, Вие мълчите и им давате възможността да се изкажат пространно, да се излеят докрай. И преди малко

опитах се няколко пъти да взема думата, да успокоя нажежената обстановка в залата, тъй като не ми е тема, не се занимавам с бюджета на НОИ, занимавам се в тези 23 години и нещо в парламента в съвсем друга насока. Но днес съм свидетел на онези събития, които се случваха през тези години в тази зала, и не знам дали има малоумни, но има много бързо забравящи народни представители, и то цели политически формации. Проблемът, който разглеждаме днес, е нито за алкохола да не продавате Вие, господин Председател, нито за онези, които са посещавали често селямета… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ по една или друга причина днес са в обща коалиция и управляват държавата. Проблемът е на управлението.

господин Александров. Това му е мястото и днес е времето. Защото за тези десет години аргументът, когато излизат управляващите и казват: „ние вдигнахме пенсиите със сто и не знам колко лева, когато управлявахме“ и ние от 60 лв. достигнахме до 160 лв., също ги увеличихме със 100 лв., колеги. Системата обаче, недостигът в системата все още продължава, и ако не намерим баланса, и ако продължаваме да искаме на пенсионерите толкова средства, колкото не е произведена съответната продукция и тези хора не са дали своя дан в осигурителната система, този недостиг ще върви още дълги години. Първи аргумент. Вторият аргумент е: няма как да имате държавни предприятия, на които се субсидират по 400, по 500 милиона всяка година, за да не фалират, а същевременно да ми казвате, че 100 100 милиона – това, което иска ДПС в приходната част, да не могат да бъдат приети, защото в разходната част в момента са необходими тези 100 милиона. А Вие, за да скалъпите, за да се обедините и да направите едно управление, оставяте пенсионерите пак с 219,43 лв.

Нали тази година, следващата година вече няма избори, може и да не искате 500 лв. Ако имаше избори следващата година, сигурен съм че днес исканията Ви щяха да бъдат съвсем различни. Щяхте да извивате ръцете на премиера господин Бойко Борисов и той от немай къде, за да не изпусне управлението на тази държава, щеше да се съгласи. Колеги, не само пенсионната система, и енергетиката е в същото положение – дотиращо се, икономиката ни е в същата система – дотираща се. Всичко, колеги, е взимане ДДС от нашите пенсионери и ДДС от другите, събиране в един кюп, откъдето господин Горанов и господин премиерът ги разпределят, удряйки по гърдите си, казват: „Ние ги раздаваме.“ Уважаеми колеги, нещата са много сериозни. Днес към 19,25 ч., ако ние все още се съмняваме някои от нас дали са трезви, обществото разсъждава трезво. Днес няма протестиращи, защото денят е такъв, че пак помага на тези, необединените – заваля сняг и затова ги няма отвън. Затова не са тук! Затова, колеги, молбата ми е, когато правите бюджет, особено когато се отнася за нашите родители, които са построили един обществен строй по една или друга причина, изхождайки от СДС до ГЕРБ… (Председателят

т. 1 от 1 януари до 30 юни, ако искате да върви популизмът още по-напред, числото 219 да бъде 500 лв. от 1 януари 2020 г.

Ама, това е предложение за заместване, пак Ви казвам.

разглеждайки текстовете за бъдещите пенсии, използвам възможността да припомня факти. В момента минималната пенсия за възраст и стаж е 219,43 лв. За Коледа и Нова година 300 хиляди български пенсионери ще получат с решение на Министерския съвет коледна добавка от 40 лв., защото те получават пенсии, които са под прага на бедност. Уважаеми дами и господа народни представители, предложи се в първия вариант на бюджета бюджета от Министерството на финансите и е разгледан от Министерския съвет минималната пенсия да бъде 234,13 лв. – увеличение с 6,7%. Припомням Ви, това беше първото предложение, и то от 1 юли – седем месеца преди да изтече мандатът на това Народно събрание, на правителството на Борисов с всички ангажименти. След това, при срещата с Бойко Борисов в коалиционния формат, се стигна до предложението 250 лв. Предложението на Бойко Борисов, уважаеми дами и господа 250 лв. минимална пенсия за възраст и стаж! Колкото и да ни обясняват колеги народни представители от малкия партньор в управлението на Борисов, че те са извоювали увеличението от 234,13 лв., повтарям го, за да го знаете, а не да се опитвате да излъжете през парламентарната трибуна българските граждани, се стигна до 250 лв. от министър председателя. Обещанието за 300 лв. остава имагинерно или като решение за следващ мандат. Дали българските граждани ще решат следващ мандат да има Борисов с коалиционни партньори?! Разбирам и колегите от „Националния фронт за спасение на България“ и ВМРО. Ако изпълните ангажимента за 300 лв. пенсия, край – изпълнили сте ангажимент. Ако не се съобразите с Бойко Борисов, край – разпада се коалицията. Това, което предлагате и ще гласувате, е демагогия, лъжа към българския избирател. Предлагате седем месеца преди да изтече мандатът Ви да не сте изпълнили ангажимента си, който е опаковка, основание за това да има такава коалиция и да сте на власт, на гърба на българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Има ли реплики?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Аз няма да използвам думи като лъжа, демагогия, неизпълнени обещания. Ще се опитам да бъда спокоен, да говоря тихо, както днес каза вицепремиерът, и да се опитам, ако мога, малко да променя на някои от Вас мненията, позицията, защото наистина до днес, до преди този дебат, досега, това бяха политически ангажименти на „Обединени патриоти“, на ВОЛЯ, на БСП, на ДПС, на ГЕРБ – всяка политическа сила има своите ангажименти. От дебата, който произлезе днес, вече на всички ни е ясно, че проблемът излиза извън обхвата на тази зала, извън политиканстването ни, извън това чие предложение ще бъде прието – дали на БСП, или на „Обединени патриоти“. Всички сме наясно – няма човек в тази зала, който да не е наясно, че 250 и 300 лв. са нищо,

Мисля, че правителството ще се справи, ако получи необходимата подкрепа. (Шум и реплики.) Призовавам Ви, колеги, наистина да забравим обидите, да забравим кой какво говори допреди малко и да подкрепим предложението. Така и „Обединени патриоти“ ще си изпълнят обещанието, защото аз знам, че те искат да го изпълнят, но се притесняват от коалиционното споразумение. Колеги от ГЕРБ, бъдете благосклонни, простете им това, че те ще подкрепят това предложение, подкрепете го и Вие – част от Вас, не всички. Няма да сгрешите, ще направите едно добро дело десетина дни преди Нова година, преди Коледа – един милион и 100 – 200 хиляди български пенсионери ще Ви благодарят. Няма по-важно, няма по-ценно нещо от благодарността на хората да Ви благодарят за това, че сте направили нещо добро. Ще останете и в историята. Госпожо Сачева, и молбата, и апелът ми е към Вас. Вие днес имате исторически шанс да станете два пъти герой – веднъж, когато сутринта бяхте избрана за министър, и втори път сега, ако подкрепите предложението за 300 лв. пенсия. (Шум и реплики.) Знам, че е трудно, знам, че трябва да се проведат вероятно някакви преговори, но излезте и подкрепете това предложение. Успокойте колегите, които се притесняват, че това би сринало някаква финансова система, и наистина да направим едно добро дело преди коледните, преди новогодишните празници – милион и двеста хиляди български граждани ще ни бъдат благодарни на всички, повярвайте ми, уважаеми колеги. Госпожо Сачева, още веднъж, ако трябва, направете консултации с министър Горанов, ако трябва, чуйте се с премиера. Наистина, ако трябва, да спрем за десетина минути заседанието и да направим едно добро дело тази вечер. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание на друг аспект от темата, който според мен е силно подценяван – адресатът на пенсиите не са само самите пенсионери, напротив, младите, икономически активните хора също са адресат на тази политика, защото се касае за доверието в системата. Когато един човек работи, иска да знае, че неговите доходи се инвестират разумно и той някой ден ще получи един добър доход. Тогава е склонен да има високо доверие в тази система, да работи за тази система. В момента е зададен обратният тон, а тонът го задава държавата. В тези отношения силният субект, както между родител и дете, задават тона на общуване. В момента държавата задава този тон на общуване – младите, икономически активните хора виждат, че работейки, някой ден ги чака това – унизителен доход. Това ражда недоверие в системата, а от това страда цялата държава. Затова адресат не са само българските пенсионери, напротив, младите хора, и трябва да се замислим какъв сигнал изпращаме към тях. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков. Реплики?

Георги Свиленски към председателя.) Извинявайте, колеги, няма да го направя, защото съм ограничен от чл. 67 на Правилника – моля, направете справка. Имам основание и продължаваме.

Колеги, няма да отстъпя. Когато съм прав, няма да отстъпя. ...неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Кръстина Таскова. (Шум и реплики.) Гласували

България): Уважаеми господин Председател, правя процедура за прегласуване и на основание чл. 67 от името на нашата парламентарна група начинът на гласуване да бъде със ставане от място и поименно изразяване начина на вота, на гласуване – за да се види кой как е гласувал. Съгласно чл. 67 от името на група може да се поиска това, като се постави на гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, изчакайте. По същество сме в процедура на гласуване. Вие можете да предложите

Процедура? Не, не съм съгласен с Вас. Само по начина на водене, но извинете ме, господин Проданов, вече имаме процедура на гласуване.

Успяха ли да гласуват всички народни представители?

Това е предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.

Всеки разбира процедурата по различен начин. В Правилника е ясно. (Шум и реплики.) В Правилника нещата са ясно изписани. Не сте прави! Не!

Добре. Господин Гърневски, моля, изчакайте навън, докато завършим…